Racionalno s vremenom počinjemo postavljanjem pitanja Vladi odnosno pojedinom članu Vlade u skladu s odredbama Poslovnika, članci 132. do 139. Poslovnika Hrvatskog sabora.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 u skladu s odredbom članka 144. Poslovnika obavještavam vas da Vlada i ministarstva nisu dostavila u propisanom roku 56 odgovora na zastupnička pitanja pa sukladno navedenoj poslovničkoj odredbi molim da se odgovori dostave u što kraćem roku, odnosno u roku od 8 dana. Sada idemo na postavljanje pitanja. Prva za postavljanje zastupničkog pitanja po ždrijebu je poštovana zastupnica Mirela Holy. Hvala vam poštovani predsjedniče Sabora. Poštovani predsjedniče Vlade pitanje upućujem vama. Predstavljate se kao političar kojem je moral u politici iznimno važan. Moral u politici je naravno djelovanje u javnom interesu. Stoga vas molim da mi odgovorite, jeli u javnom interesu sklapanje ugovora o povlaštenom otkupu el.energije po cijeni dvostruko većoj od sadašnje cijene na tržištu i to s tvrtkom koja ima nekoliko međunarodnih presuda za plaćanje mita? Jeli u javnom interesu ustupiti besplatno energetske podatke države privatnoj kompaniji koja je dobila posao 2D seizmičkog istraživanja Jadrana bez provedenog javnog natječaja? Jeli u javnom interesu sklopiti ugovor prema kojem je maksimalna korist za Hrvatsku od 40 do najviše 50% u odnosu na proizvedene ugljikovodike i prema kojem se Hrvatskoj smanjuje korist ukoliko su veća nalazišta ugljikovodika? Zahvaljujem.

Poštovani gospodine predsjedniče, svoje pitanje postavljam ministru gospodarstva ali očekujem da će mi netko odgovoriti ili potpredsjednik ili netko. Dakle prema Direktivi 2003/54 EU od 26.lipnja 2003.godine postavljena je baza za formiranje slobodnog tržišta el.energije u državama članicama. Uz vođenje više distributera potrebno je zaštititi ranjive skupine građana od visoke cijene struje i omogućiti građanima ekonomiziranje odnosno štednju pri korištenju el.energije. Naš najveći distributer je HEP Trgovačko društvo u 100%-nom vlasništvu države s jako dobrim poslovnim rezultatima u protekle dvije godine s 11 tisuća zaposlenih. Postojeći tarifni model u kojem viša tarifa dvostruko skuplja traje od 8,00 do 22,00 sata, ne daje manevarskog prostora građanima za uštede odnosno tjera ih da nakon napornog radnog dana peru, glačaju, kuhaju ili usisavaju u kasnim večernjim satima što predstavlja i problem ne poštivanja kućnog reda u više stambenim zajednicama. U europskim zemljama je ovo također aktualan problem pa postoje razna rješenja po raznim državama od postavljanja tri tarife, od razbijanja 24 sata u tri tarife, a ja bih izdvojio

da subotom, nedjeljom i blagdanima niža tarifa traje cjelodnevno. Time se 70% potrošnje usmjerava u povoljnije razdoblje stvaraju se pretpostavke za značajne uštede kućnog proračuna. Razmišlja li se u resornom ministarstvu ili Vladi RH o ovakvim rješenjima? **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na zastupničko pitanje poštovani potpredsjednik Vlade, Branko Grčić. Uvaženi gospodine predsjedniče, predsjedniče Vlade, kolegice i kolege, uvaženi gospodine zastupniče. Dakle pitanje je apsolutno legitimno, kvalitetno, dobro. Bilo bi dobro da možemo sve ove ciljeve koje ste vi naveli zaista i ispuniti. Međutim treba jasno razlučiti ovdje, sustav dvije ili više tarifa u velikoj mjeri je determiniran činjenicom da u potrošnji el.energije postoje ciklusi kako oni dnevni tako i oni kalendarski odnosno sezonski. I u tehničkom smislu i operativnom sa strane energetskih kompanija to je primarni razlog zašto do ovakvih tarifa dolazi. Dakle socijalni kriterij ovdje nije primaran. Zašto to govorim? Zato što za primjenu socijalnih kriterija u cijeni energije postoje drugi mehanizmi. Mi smo kao nova članica EU prihvatili i odgovarajuće direktive EU i obvezali se u vremenu koje je ispred nas formirati poseban energetski paket za ugroženije skupine građana, a tu svakako jeste i jedan broj ili značajan broj naših umirovljenika sa najmanjim mirovinama, kao i svi oni građani i obitelji koje primaju potpore kroz sustav socijalne skrbi. Na tom projektu radimo, on je istina u ovom trenutku u početnoj fazi, ali o tome ozbiljno razmišljamo. Ono što je u ovom trenutku ograničavajući faktor jeste osiguranje dodatnih sredstava za pokriće energetskih troškova odnosno troškova energetskog paketa za najsiromašnije obitelji. Dakle ja bih stvarno molio da se te dvije stvari svakako razdvoje i da ih promatramo na ovaj način. Znači jedno je ujednačavanje potrošnje i peglanje da tako kažem ovih ciklusa u potrošnji energije, a drugo je taj socijalni aspekt koji svakako jeste predmet diskusije u Vladi i sigurno ćemo i u tom dijelu tražiti kvalitetna rješenja. Hvala vam lijepa. Hvala vam na odgovoru i na tome što se u Vladi razmišlja pogotovo o ovom socijalnom modelu. Mislim da je to na tragu ove direktive koju sam spomenuo. Međutim moje je pitanje išlo i malo šire. s obzirom da ne možemo ostvariti neograničeno povećavanje dohotka u našim kućanstvima onda i politika EU je uštedjeti gdje se uštedjeti može i to je na neki način to su top teme u svim razvijenim europskim zemljama da se mjerama štednje povećava dohodak obitelji, dakle više je raspoloživog dohotka. Stoga mislim da je potrebno preispitati ovaj tarifni model jer nemoguće je da kod nas su vršna opterećenja u vremenu bitno različita nego u drugim europskim zemljama. A drugo mislim da bi u ovim uvjetima teške krize bilo i korektno da dio profita koje je ostvarila HEP grupa se na neki način ustupi građanima. znate ne primjereno je da jedan sindikalac iz HEP-a kaže vrlo oholo da je rezultat, da je njihov kolektivni ugovor rezultat vještine pregovaranja. Vrlo oholo i mislim da ta grupa ima solidna prava da bi ih trebala solidarno u ovim teškim vremenima podijeliti sa građanima. postoje uvjeti i za drugačiji tarifni model i za na neki način preraspodjelu dobara. Nadam se da će resorno ministarstvo i ovo što je rečeno uzeti u obziri pa i nadam se povoljnijim rješenjima. Hvala lijepa. Hvala i vama poštovani kolega. Treće zastupničko pitanje danas, poštovani zastupnik Ivan Grubišić. **Grubišić, Ivan (Nezavisni)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče, a svoje pitanje bih uputio gospodinu Branku Grčiću a možda i ministru Dončiću, ali prvenstveno Branku Grčiću. Naime Knin, ne bih ulazio u politička nadmudrivanja ili odrađivanja o mjestu proslave "Oluje" ali bih naglasio da je Knin izuzetno važno urbano središte za Hrvatsku pa i za Dalmaciju. Knin je slabo povezan sa ostatkom Dalmacije, prometno, a slabo je povezan i sa metropolom ostatkom Hrvatske. Stoga je moje pitanje sljedeće, da li Vlada dugoročno namjerava

ispod brda Malovan i željeznica dok se popne na brdo i siđe treba joj nekoliko sati a ovako bi riješili brzo povezivanje Dalmacije sa Dalmatinom izbjegli nevremena kada sam zadnji put morao u Posedarju siđi sa Dalmatine i ići okolnim putevima što je produžilo za 2 sata putovanje. Pa pitam, dakle Hvala lijepa. Odgovor na zastupničko pitanje potpredsjednik Vlade poštovani Branko Grčić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Zahvaljujem na pitanju gospodine zastupniče. još potpuniji i detaljniji odgovor bi kolega Siniša Hajdaš Dončić dao, ali ja ću probati reći najvažnije informacije oko tog projekta. 15-ak godina u Strategiji prometnog povezivanja Republike Hrvatske ta cesta je bila nominirana kao brza cesta. U međuvremenu neki pravci su dobili prioritet isključivo temeljem jednog jedinog i najvažnijeg kriterija a to je gustoća prometa i zagušenost naših cesta. Kao što znate jedna od tema koja se ovih dana jako komentirala u dalmaciji nakon što smo predstavili nekoliko velikih, zaista velikih dobrih projekata u Dalmaciji od aerodroma u Dubrovniku, Pelješkog mosta, mosta Čiovo, obilaznice Kaštela nametnula se tema i obilaznice Stobreč-Omiš. To je jedna od najopterećenijih cesta uopće u Hrvatskoj a posebno u tom dijelu Dalmacije koja jeste u prioritetu Vlade i biti će i to je ono što naravno pravi jedan balans između ovih ranije nominiranih projekata i nekih novih projekata koji dobivaju važnije mjesto u cijeloj toj prometnoj strategiji. No to ne znači da se prestalo raditi na ovoj cesti. Znači cesta je došla do Križica kao što ste rekli, do Dicma skoro, međutim sada se radi studija utjecaja na okoliš i studija opravdanosti nastavka izgradnje te ceste po pojedinim dionicama pri čemu se naglasak daje na rekonstrukciju a ne izgradnju brze ceste i to je istina. Još nešto kada je riječ o povezivanju Knina, ozbiljno se isto tako razmatra pravac Knin-Drniš-Šibenik kao poveznica grada Knina a onda i unutrašnjosti dakle ovo što ste spomenuli od autoceste preko Gračaca, Knina prema moru kao isto tako jedna važna trasa koju će u neposrednoj budućnosti trebati otvoriti kao projekt i ubrzati njenu realizaciju. Dakle postoje nekoliko tih alternativnih pravaca povezivanja Knina a to znači i ostalih mjesta iza Knina dalje u zaleđu sa Jadranskom magistralom odnosno sa obalom. To je trenutna situacija, kažem još jednom, hrvatska Vlada i posebno Ministarstvo prometa vodi računa da u ovom trenutku daje prioritet uklanjanju uskih grla a to znači najopterećenijih cestovnih pravaca u zemlji. Hvala lijepo. Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi predsjedniče. Ja svoje pitanje postavljam predsjedniku hrvatske Vlade gospodinu Zoranu Milanoviću. Gospodine Milanoviću, mediji nas mjesecima već opsjedaju viješću da ste angažirali stručnjaka za uljepšavanje dosega vas i kukuriku koalicije u protekle 3 godine. Natjerao vas je kažu među narod da spoznate kako živi običan mali čovjek u urbanom i ruralnom području Republike Hrvatske od maškara do kubura ima se što naučiti. Međutim, razni stručnjaci, politolozi, analitičari tvrde da pak od te operacije neće biti ništa jer da nekoliko milijuna kuna namijenjenih njemu ne može izbrisati činjenicu da je Vladu do sada zbog nesposobnosti i afera napustilo 9 ministara, da reforme nisu provedene, da je u odnosu na 2011. 150 tisuća manje zaposlenih, da je na Zavodu za zapošljavanje 315 tisuća nezaposlenih, da ih je na desetke tisuća izbrisano iz formalnih razloga, da je broj blokiranih građana premašio 320 tisuća, a njihov dug 31 milijardu kuna, da je gotovo 100 tisuća mladih i obrazovanih napustilo Hrvatsku, a da nijedan plan koji ste sami sebi postavili ne možete ispuniti u bilo kojem području, u bilo kojem resoru, samo podbačaj plana i rebalansi proračuna. Na drugoj strani slušamo i čitamo, Hrvatska kreće u novi krug zaduživanja na domaćem i inozemnom tržištu, Lalovac: ponovno smo se zadužili i zapravo uštedjeli. Pa čitamo dalje Vlada dala jamstvo, pa imamo jamstva od turskog čaliskana za DIOKI do Hrvatskih željeznica i CERP-a, milijarde i milijarde jamstava. Nedavni naslov možda najbolje oslikava kako vlada Kukuriku Vlada, digli 50 milijuna eura kredita a ne znaju zašto i mic po mic od javnog duga krajem 2011. koji je iznosio 156 milijardi došli smo do 300 milijardi po procjeni uvaženih ekonomskih stručnjaka. Moje pitanje vama gospodine Milanoviću, imate li vi svoje projekcije rasta javnog duga do kraja 2015. godine. S obzirom na te vaše projekcije, možete li nam izračunati za koliko će porasti javni dug u mandatu dok vi vodite Vladu i ovu državu i može li ovaj vaš amerikanac nekako izbrisati činjenicu da ste nas kao SDP-ov premijer zadužili u jednom mandatu gotovo jednako kao i 9 drugih premijera u proteklih 21 godinu. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na zastupničko pitanje, poštovani predsjednik Vlade Zoran Milanović. Eto na ovo nećete dobiti pisani odgovor, pročitali ste jer niste u stanju to zapamtiti cijeli niz pogrešnih podataka. Ja bih cijenio da kad već govorite o takvim stvarima da baratate podacima, puno toga je krivo i to neću komentirat niti ulazit u bilo kakvo natezanje i svađu s vama jer jedino to želite, dakle zato su vam i napisali takvo pitanje da bi se svađali ovdje. Jedino što vam mogu reći je da SDP angažira, naravno u biti puno manje nego neke druge stranke, vanjske suradnike novcem koji je pošteno zaradio i dobio iz proračuna, novcem koji nije izvučen iz javnih poduzeća, iz Fimi medie, novcem koji nije opljačkan od hrvatskih građana, dakle na jedan čist način. Zato smo i zabranili angažman, u načelu angažman PR agencija o trošku poreznih obveznika. To ne radimo. Ako nešto stranka želi neka stranka plati. Tako funkcioniramo već 20 godina, to je bilo za vrijeme Ivice Račana, to je za moje vrijeme i to je nešto što vi teško možete shvatit, dakle da netko plaća račune, da ih plaća novcem čistog porijekla na račun i to košta ali ne previše. Prema tome, mi ćemo za to dati odgovore svakome koga to bude zanimalo, onima kojima smo dužni dati, to je Državna revizija. Čak i kad zakasnimo u predaji izvješća ono je čisto, bez ikakvih prigovora, bez ikakvih minusa, bezuvjetno, besprijekorno, zapadnoeuropsko. I to je moj odgovor na pitanje na koje ustvari ne bi ni trebao odgovarati jer vama za to ne odgovaram, ali hrvatskoj javnosti, svojim biračima, građanima, pa ako hoćete i članovima stranke odgovaram, dakle za porijeklo novca. Za to odgovaramo i državnim tijelima i za način njegova trošenja i tu smo bili uvijek, uvijek skromniji od HDZ-a. Od 2007. godine ja sam se kao predsjednik stranke borio sa protivnikom, politički protivnikom koji je trošio 3-4 puta više od mene, a nije bilo jasno odakle. E sad je jasno odakle. Dakle naš novac je čist, plaćamo račune, plaćamo poreze, a vaš to se zapitajte. I to je moj komentar na ovaj neprimjeren vaš komentar jer to u principu nije vaš posao, a ovo drugo provjerite brojke. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Očitovanje, poštovani zastupnik Josip Borić. Hvala lijepo uvaženi predsjedniče. Ja nisam zadovoljan s ovim odgovorom jer ovo i nije bio odgovor, vi ste više-manje debatirali sa mojim uvodom. Ja sam vama jasno postavio pitanje imate li vi svoje projekcije rasta javnog duga do kraja 2015. godine. Očito da nemate i da je vama to sasvim svejedno jer gotovo da nema sjednice Vlade na kojoj se ne donese odluke o davanju jamstava, o novim zaduženjima. Zadnja strategija upravljanja javnim dugom je napravljena za razdoblje 2011.-2013., nakon toga sve se svelo na priču to ćemo rješavat proračunom pa vidimo kako to izgleda. Prije tri mjeseca ste nas lagali, sada to vidimo ovih dana o deficitu, o tome kako će izgledati proračun za 2015. godinu, sad idemo na popravni. Onda vi pošaljete gospodina Lalovca sa torbicom po svijetu, onda on uzme 10-ak milijardi kuna i idemo dalje. Nažalost, unatoč tom zaduživanju mi nismo riješili nijedan problem. Imamo i dalje rekordnu nezaposlenost, radnike državnim poduzećima koji ne primaju plaće, nismo izgradili nijedan važniji infrastrukturniji projekt. Pa samo barem taj Pelješki most, te 2 milijarde kuna, pa stavimo to u odnos ovih projiciranih 150 milijardi kuna javnog duga više. Barem tu termoelektranu ili barem jednu hidroelektranu ali ništa, baš ništa. Mislim da slobodno mogu ovdje utvrditi da ove 4 godine vašeg mandata možemo nazvati uzalud potrošenih i izgubljenim godinama. Iako ste se svojski trudili da ostanete upamćeni po ničemu, mislim da ćete ipak ostati upamćeni kao najskuplji premijer u povijesti Republike Hrvatske Hrvatske jer za to ima 150 milijardi razloga. Nažalost, taj uspjeh će plaćati naši unuci i naša djeca. Sad smo u 2015. i jurimo dugom prema 90% BDP-a. Kukuriku gospodarska politika ne daje nikakve ohrabrujuće rezultate. Neuspjeh je postao brend SDP-a. Možda je dobro da uobličite tu vašu odgovornost o kojoj stalno govorite, tu Bundesligu hrvatske politike u jednu pristojnu i finu ostavku i da svi odemo na izbore jer ljudi trebaju dobiti novu priliku da izaberu one koji će iskoristiti svoju šansu jer vi svoju gospodine predsjedniče niste iskoristili. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. A sada imamo prijavljena dva zastupnika povredu Poslovnika. Prvi je poštovani zastupnik Ivan Šuker. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Vi ste povrijedili Poslovnik članak 238. i članak 137. Članak 238. stavak 4., 5. i 6. kaže da mora započeti odgovor o drugoj temi na koju nije dobio riječ, a javio se za, nije dobio riječ. Prema tome, gospodin Milanović je govorio o nečem što nije bila tema, omalovažava i vrijeđa. Meni je drago da kolegice i kolege iz kluba SDP-a odgovaraju umjesto. povrijeđen je članak 137. stavak 1. Član Vlade kojem je pitanje postavljeno dužan je odmah odgovoriti na postavljeno pitanje ili navesti razloge zbog kojih ne može odgovoriti. Predsjednik Vlade nije niti s jednom činjenicom osporio niti jedan navedeni podatak da bi rekao da to nije istina, nego da je istina ono što on kaže. Prema tome, povrijeđena dva člana Poslovnika, a po članku 238. oni koji dolaze u Hrvatski sabor se moraju ponašati sukladno Poslovniku koji ovaj Sabor usvoji. Kolega Šuker, ja znam vašu želju da arbitrirate u Hrvatskom saboru, ali sad ste pogriješili. Sad ste pogriješili, iskoristili ste tu mogućnost, arbitrirali ste, ali nemojte više. Što se tiče članka 137. čitali ste samo pasus dokle vama odgovara, samo dokle vama odgovara, a tamo postoji da se putem predsjednika Hrvatskog sabora, to znači dostavi pismeni odgovor i razlozi zašto ne. Pa neće sada doći onaj koji odgovara pa moliti predsjednika Hrvatskog sabora dajte vi obrazložite zašto ja nisam dao odgovor. Ma dajte molim vas! Dajte tumačite malo logično, logično tumačite Poslovnik. Hvala lijepa. Neću vam dati opomenu za zloupotrebu Poslovnika, ali jeste učinili to. Idemo nova, hvala lijepa. Povreda Poslovnika, poštovana zastupnica Mirela Holy. Evo ga, ja smatram da je povrijeđen kao i kolega Šuker članak 137. Poslovnika Hrvatskoga sabora, jer član Vlade kojem je pitanje postavljeno dužan je odmah odgovoriti na postavljeno pitanje ili navesti razloge zbog kojih ne može odgovoriti. Ja podsjećam, da premijer ipak nije naveo razloge zbog kojih ne može odgovoriti na moje zastupničko pitanje. I ja bih molila da mi objasni se zbog čega ne može u ovom trenutku odgovoriti na vrlo jasno pitanje da li je nešto u javnom interesu.

Jel' ima potrebe za nervozom? Nema. Ako Vlada, odnosno član Vlade ne može odgovoriti u roku iz stavka 3. ovog članka dužni su putem predsjednika Sabora izvijestiti zastupnika o razlozima zbog kojih to ne mogu učiniti u vremenu kad će dostaviti odgovor. Ali cijeli pasus treba čitati, cijeli članak, pa ćete vidjeti da je to to. Hvala lijepa. U pisanom odgovoru, naravno. Da. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Idemo sa zastupničkim pitanjima. Sljedeće je pitanje peto i poštovani zastupnik Mile Horvat. Zahvaljujem se predsjedniče Hrvatskog sabora. Ja ću moje zastupničko pitanje postaviti predsjedniku Vlade Republike Hrvatske gospodinu Zoranu Milanoviću, a odnosi se na temu sanacija i obnova elektromreže u povratničkim naseljima. Tema o kojoj smo puno puta pričali, ali ja imam potrebe da je ponovo aktualiziram, jer i dalje određena grupacija ljudi žive sa one strane Nikole Tesle. Dakle, u mraku žive i danas. program SIO, odnosno sanacija i obnova nisko naponske mreže provodi se na područjima koji su bili zahvaćeni ratom i trebao je biti završen do 2008. godine. Ovim programom HEP je bio zadužen osigurati sredstva za obnovu mreže i obnovu priključaka svim korisnicima koji su, dakle prije rata imali priključak na električnu energiju. Program se provodio u dogovoru sa Vladom RH i HEP-om. Imali smo niz sastanaka na tu temu i sa Vladom i resornim ministrima, predstavnicima uprave HEP-a. U međuvremenu su se promijenila 4 predsjednika uprave HEP-a i svi su oni koji su dolazili davali obećanja da će se pronaći sredstva i ovaj problem riješiti. Danas je evidentno da unazad 4 godine u HEP-u nisu izdvajali sredstva za obnovu mreže i kao razlog uvijek su navodili neisplativost ili financijsku neopravdanost kao da se ovdje radi o nekoj tržnoj kategoriji, a ne o zakonskoj obavezi i HEP-a i Vlade i države. Obnovljene kuće programom Vlade RH godinama i dalje nemaju struju. Ističemo problem se i danas prebacuje preko HEP-a od jednog do drugog ministarstva, od Ministarstva regionalnog razvoja, Ministarstva gospodarstva preko Ministarstva financija i tako u krug. Prebacivanje odgovornosti i zakonom preuzetih obaveza dovelo je do potpunog zastoja aktivnosti na sanaciji i obnovi elektro mreže u povratničkim naseljima i u zadnje četiri godine zakonske obaveze, dakle postoje. Povratnici i dalje žive u mraku i mi nismo napravili niti jedan kilometar mreže sanirali. Dakle, izvinjavam se, postavit ću, dakle pitanje premijeru ne klasično šta će Vlada uraditi jer za to više očito u … …/Upadica predsjednik: Malo ubrzajte kolega./… … mandatu nema vremena, nego kako se misli objasniti činjenica da se u četiri godine mandata nije ni kilometar mreže po programu Josip (SDP)** Hvala lijepo. Odgovor na zastupničko pitanje poštovani predsjednik Vlade Zoran Milanović. **Milanović, Zoran (SDP)** Poštovani gospodine Horvat, spreman sam preuzeti odgovornost za spor napredak tog završetka projekta, jer to je sam početak kraja tog projekta. Stvari su išle nešto sporije, međutim sad je 10. travnja ove godine potpisan ugovor između HEP-a i Državnog ureda za obnovu i za stambeno zbrinjavanje u iznosu od malo manje od 6 milijuna kuna za oko 1200 priključaka i na tome se sada radi. Ali neko vrijeme je izgubljeno, to priznajem. Hvala lijepa. Očitovanje, poštovani zastupnik Mile Horvat. **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem se premijeru na ovom odgovoru. Mi znamo za sporazum i radi se o sporazumu o priključcima koji nisu sporni. Mi govorimo o sanaciji mreže jer ne može se priključak staviti u funkciju ukoliko ne dovedemo mrežu. I mi vjerujemo da Vlada ima namjeru taj SIO program privesti kraju ali mislimo da cijela stvar je problematizirana kad se dođe do realizacije do HEP-a, dakle do javnog sustava u većinskom državnom vlasništvu jer se ova stvar očito ne uklapa u poslovnu politiku tog javnog sustava. Isto tako javnom sustavu ne odgovara da iz dijela svoje dobiti, a radi se o 30-ak milijuna kuna, ništa više, znači jedna trećina godišnje dobiti, da izdvoji za tu stvar. nije dobro, sličnu situaciju imamo i u drugim postupanjima u drugim javnim sustavima kao što su Hrvatske vode, kao što su Hrvatske šume itd. Imamo utisak da se ovdje radi o paralelnim sustavima koji ne priznaju ni politiku ni autoritete Vlade niti politiku niti autoritet predsjednika Vlade. I dok je god to tako, god postoje takve paralelne politike u javnim sustavima ovih 283 korisnika će i dalje biti bez struje. Zahvaljujem se poštovani gospodine predsjedniče. Moje zastupničko pitanje je ministru znanosti, obrazovanja i sporta. Poštovani gospodine ministre podsjećam vas da je još 2012. godine 25. svibnja ovaj Sabor jednoglasno podržao prijedlog da se 5. studeni obilježava kao Svjetski dan romskog jezika. Sabor je ovim činom uvelike doprinio očuvanju tradicije i kulture romskog naroda u RH. Romski narod koji u principu nema svoju matičnu državu, apsolutno priznaje i ponosi se državom Hrvatskom te se u potpunosti oslanja na rad naših državnih institucija. Podaci koji su nam dostupni govore da su Romi na ovim područjima od 14. stoljeća pa možemo reći da su Romi autohtona nacionalna manjina koja ima visoka očekivanja vezana za priznavanje svog statusa, kulture i jezika. Dugogodišnja bezuspješna nastojanja za rješavanje ovih pitanja nameće logiku, zašto vaše ministarstvo negativnim mišljenjem zaustavlja izmjenu našeg pristupnog dokumenta Europskoj povelji o manjinskim jezicima među kojima je i romski jezik kako bi se broj jezika koje Hrvatska smatra manjinskim povećao? Hvala. Odgovor na zastupničko pitanje, poštovani ministar Vedran Mornar. **Mornar, Vedran** Poštovani gospodine predsjedniče Sabora, poštovane zastupnice i zastupnici treba reći da je Europskom poveljom o regionalnim manjinskim jezicima propisana puna primjena samo za teritorijalne jezike, za neteritorijalne jezike još uvijek postoji određena rezerva. Ministarstvo podržava naravno uvođenje romskog jezika u obrazovanje međutim treba biti svjestan da za skidanje rezerve sa primjene neteritorijalnih jezika treba osigurati dugoročno označena proračunska sredstva. Ministarstvo je naravno spremno u suradnji sa Agencijom za odgoj i obrazovanje odmah krenuti u izradu nastavnih planova i programa, ako se sredstva osiguraju, ali isto tako treba reći da bi morali se odrediti o tome o kojem se dijalektu romskoga jezika u ovom trenutku radi. Hvala lijepa.

Radi se o upitu vezanom za amandman od 19. studenog 2014. godine a koji je vezan za prenamjenu sredstava iz Državnog proračuna RH u svrhu obrazovanja odraslih osoba romske nacionalne manjine. Amandman je prihvaćen, međutim do dan danas nije došlo do realizacije. Ja bih zamolio za pisani odgovor. (SDP)** Hvala lijepa. 7. zastupničko pitanje, poštovani potpredsjednik Doma Željko Reiner. **Reiner, Željko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, pitanje upućujem ministru obrane gospodinu Anti Kotromanoviću. Iz Brodarskog instituta, nekoć perjanice hrvatske znanosti i simbola vrhunske vojne industrije u kojem su projektirani i razvijeni vrhunski plovni objekti, prošlih godinu i pol dana oko 20 stručnjaka, a još je nekoliko mladih stručnjaka između 30 i 40 godina najavilo odlazak. Glavni razlog su sve lošiji radni uvjeti, neulaganje u opremu pa čak i neodržavanje vrijedne opreme koju taj institut posjeduje, a podsjećam da institut ima primjerice hidrodinamički onaj laboratorij za ispitivanje brodova, bazen dug 260 metara kakav nema gotovo nijedna ustanova slična u EU, da projektiraju 10-ke ratnih i civilnih brodova, između ostalih onaj poznati katamaran 2012. godine za Olimpijske igre u Londonu itd. Hoće li Hrvatska vlada odnosno MORH dozvoliti da ta institucija koja je dio strateške infrastrukture Hrvatske države propadne odnosno sramotno završi kao jedna druga strateška ustanova Imunološki zavod koji sada nažalost puni stranice medija već mjesecima? Hoće li Vlada pomoći institutu da se čim prije registrira kao razvojno-tehnološka organizacija kako bi mogao konkurirati za europske projekte osim onih znanstvenih, što sad ne može jer je d.o.o. u vlasništvu države? Zar se uistinu planira pustiti da taj institut propadne samo zato da se ostvare nečiji financijski interesi, proda dio ili cijelog zemljišta? Zar se želi na brzinu privatizirati institut koji je od razvojnog i strateškog značenja za državu kako neki govore? Možete li mi dati jasni odgovor hoće li država pomoći tom institutu kako bi se mogao održati njegov razvoj i infrastruktura sufinanciranjem kao što to rade druge europske države sa sličnim institucijama? Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na zastupničko pitanje, poštovani ministar Ante Kotromanović. Poštovani zastupniče hvala na pitanju. Nekoliko puta razgovarao sam sa Brodarskim institutom, sa direktorom, inače to nije samo u domeni i ovlasti Ministarstva obrane. Mi smo tu najmanjinom birani u odgovornost i u pomaganje Brodarskog instituta, to su i druga ministarstva. Imali smo prije jedno dvadesetak dana upravo na tu temu sastanak kod direktora, kod ljudi u hrvatskom institutu. Sve se slažem s vama s ovim djelom, stvarno su napravili dobar posao, vrhunski stručnjaci. Zadnji ugovor koji su radili s Ministarstvom obrane to je bio projekt obalnog ophodnog broda. Na temelju tog projekta sagradimo pet obalnih ophodnih brodova, koji smo potpisali ugovorom u vrijednosti od 350 milijuna kuna. I što se tiče Ministarstva ja mogu odgovoriti samo u tom djelu da mi želimo pomoći, ja sam to rekao i direktoru, mi hoćemo pomoći ali oni moraju napraviti određene stvari, oni moraju napraviti isto kao što mi u Ministarstvu obrane napravili smo niz revizija, reformi, smanjili troškove, uštedili na mnogim stavkama i reinvestirali u te brodove, tako i oni moraju neke stvari napraviti unutar kuće da bi mi mogli nešto napraviti. Što se tiče mene mi smo sada poslali tamo admirala Ulića u nadzorni odbor, naša ideja je ono što mi možemo konkretno pomoći u perspektivi da hrvatska država, da naše brodogradilište, da Brodarski institut isprojektira recimo van obalni ophodni brod. To je velike vrijednosti brod, velike dužine brod i na taj način mi jedino možemo konkretno pomoći. Drugo, ja se im dao nekoliko ideja da se udruže sa našim tvrtkama u Hrvatskom, sa Đurom Đakovićem, sa recimo tvrtkom DOKI. Za potrebe Oružanih snaga u idućih nekoliko godina trebat će nam oko tristo strojnica 12/7. Do sad smo mi to kupovali vani. To nije problem napraviti ja vam to kažem sada ako se te tri tvrtke udruže. One imaju vrhunsko znanje, one imaju iskustva, mi možemo napraviti jedan dobar proizvod koji će biti konkurentan i vani u svijetu. To nije mudrost. Opremit ćemo naše snage, zaradit će svi u Hrvatskoj, i oni se mogu na taj način isto pomoći. Znači govorim o projektu na koje Ministarstvo može napraviti i može dati konkretno za njih. Tu su bili spomenuli i Mornara, i još nekoliko ministara, i Vrdoljak i ideja je da se nešto napravi i spasi se sa njim zato što ne smijemo dopustiti, pa makar to bio povratak u državne ruke, makar to bio kao krajnja nužna mjera. A vidio sam da nema baš intersa u Brodarskom institutu recimo za, da ima otpora da se donese odluka da to više nije d.o.o. jer oni su na tržištu, oni su na tržištu, oni su sad na tržištu i to je nama problem. Znači mi imamo volju pomoći i hoćemo pomoći ali Ministarstvo obrane nije odgovorno za njihov rad, najmanje od svega, od svih ministarstva ako ćemo o tome govoriti, a svakako moramo ponavljam razmišljati o tome što su oni dosad napravili, koliko su poslova dobili vani, gdje su sve išli motivirajući se da dobiju poslove i na njima je odgovornost, nije na meni. Ja odgovaram za Ministarstvo obrane, ima 4,2 i nešto milijuna kuna, sam odgovoran za ta sredstva, i moj interes za ta sredstva stvarno racionalno trošim. A ovdje hoćemo pomoći, ali trebamo stvarno vidjeti uz jedan dobar plan, idemo napraviti plan, biznis plan unutar kuće i onda doći kod nas, kod nas ministara i reći ok, vi možete, mi predlažemo da nam pomognete na ovakav način, prosvjeta na ovakav način, gospodarstvo na ovakav način. Ali bez tog plana koji oni moraju napraviti ne možemo napraviti ništa. Ne znam da li ste zadovoljni. Možemo kasnije i popiti piće na tu temu, ali stvarno želimo pomoći ljudima zato što ih znam puno tamo. Tamo je radilo preko 20, 30 časnika, bivših časnika naših. Mi imamo strašan motiv tim ljudima i tom Brodarskom institutu pomoći i napraviti da se oni održe zato što smatramo da moraju imaju jedan trust mozgova koji će razvijati određene stvari, koji će nešto kao Ruđer Bošković, samo u manjoj mjeri, ali i ulagati se u njih i zatražiti od njih recimo nekakve razvojne projekte koji su nama interesantni za Oružane snage, i za drugo nešto unutar same Hvala lijepa. Poštovani potpredsjednik Sabora Željko Reiner. meni je drago da se vi slažete sa mojom ocjenama ali nisam sretan kad kažete da to nije odgovornost vaša. Naravno nije samo vaša odgovornost, međutim vi ste zajedno sa ministrom obrazovanja, znanosti i sporta i zajedno sa ministrom gospodarstva u skupštini Vlasnik Brodarskog instituta d.o.o. je Vlada. I priče o tome kako oni nešto trebaju napraviti a oni kao nisu napravili pa će napravit itd. i dobra volja nisu dovoljne. Vlada je vlasnik toga. Vlasnik može učiniti što hoće sa svojim vlasništvom, natjerati one koji eventualno loše tim vlasništvom upravljaju da upravljaju bolje, donijeti odluke itd. I problem je upravo što se to ne radi, pa to je bio problem na kraju i Imunološkog zavoda i gledajte kako je završio. Pa nemojte dozvoliti da i Brodarski institut, a dragom mi je da se slažete sa mojim ocjenama o važnosti njegovoj strateškoj za Hrvatskoj, završi isto tako, a završit će, izvjesno će tak završiti. Oni se sad stalno zadužuju, oni dižu hipoteke na nekretnine, priča se o prodaji njihovog zemljišta, oni žive od iznajmljivanja svojih prostora umjesto da rade ono što trebaju raditi. Zašto im država ne pomogne da se preregistriraju, da mogu konkurirati za europske fondove, zašto ih država ne pomogne sufinanciranjem? Dakle to su prava pitanja. Pa nisu oni neka neovisna privatna organizacija, oni su vlasništvo države, kompletno vlasništvo države i Vlada i država su za njih odgovorni i za propast njihovu ako se dogodi što bi bilo stravično za takvu stratešku instituciju bit će isključivo odgovorna Vlada. Hvala lijepo. Hvala i vama. Osmo zastupničko pitanje i poštovani zastupnik Marin Jurjević. **Jurjević, Marin (SDP)** Hvala. Pitanje je za ministra uprave gospodina Arsena Bauka. Poštovani gospodine ministre u posljednje vrijeme smo izloženi u javnosti stalnim optužbama iz redova oporbe kako se u državnoj službi gomilaju stranački podobnici ili kako bi se to narodski reklo uhljebi, pa vas ja molim da nam ovdje javno, nama zastupnicima i hrvatskoj javnosti, kažete pravu istinu koliko danas ima zaposlenih u državnoj službi u odnosu na početak mandata ove Vlade? Radi li se tu o povećanju ili o smanjenju broja zaposlenih? A isto me tako interesira kakva je bila situacija u mandatu prošle Vlade, u mandatu vladavine HDZ-a, da li se tada broj službenika povećavao ili smanjivao i volio bi konkretne brojke ako imate. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na zastupničko pitanje poštovani ministar Arsen Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Uvaženi zastupniče ne bi se ja složio s vama da se u posljednje vrijeme govori to se govori cijelo vrijeme mandata, tako da brojke govore nešto drugačije. 23.12.2011.godine dan kada smo prisegnuli u Hrvatskom saboru bilo je zaposleno 55.312 državnih službenika i namještenika, a na dan 1.siječnja 2015.bilo je zaposleno 52.747 državnih službenika i namještenika. Jednostavnom matematičkom operacijom oduzimanja dođemo do podatka da je 2.565 državnih službenika i namještenika manje nego što je bilo krajem 2011.godine. Najveće smanjenje bilo je u Ministarstvu obrane 812, u MUP-u 665, u Ministarstvu financija 424, te u uredima državne uprave u županijama 284. 2011.godine dakle na kraju godine je smanjen broj za 250 zato što krajem godine državni službenici odlaze u mirovinu. 2012.na 2013.smanjeno je za 350, 2013.za 2014.za 2014.za 800, iz 2014.na 2015.za 1.100 službenika, to bi u zbroju trebalo dati ovaj broj. Ovo sam malo zaokruživao. Tijekom 2015.godine bit će primljeno nešto državnih službenika temeljem plana prijema koji je bio povod za reakciju opozicije na tu temu i ta razlika će biti nešto manja ali će ostati i dalje preko 2.300 oko 2.000. Što se tiče broja zaposlenika, s tim brojem se uvijek manipulira i ponekad se podaci prikazuju dosta krivo. Primjerice prošle godine ukinut je Državni inspektorat i službenici su prešli u ministarstva. I onda je došao podatak da je broj službenika u ministarstvima povećan za 800. Da, kada su 800 službenika iz Državnog inspektorata prešlo u ministarstva i inspektorat je ukinut. Međutim to je samo jedan primjer kako se može tim brojkama manipulirati. Zato ja ne bih htio manipulirati brojkama koje se tiču kretanja državnih službenika od 2004.ili 2008.-2011.zato što je dolazilo do organizacijskih promjena, tako da su neki državni službenici prelazili u agencije pa bi onda rekli da je smanjen broj državnih službenika jer su oni prešli Zbog toga ću na ovo pitanje o prošlom sazivu dostaviti pisani odgovor gdje ću obrazložiti koje su bile organizacijske promjene kako bi zastupnici i javnost dobila točan i korektan podatak. Također u ovom broju od 55.000 nisu javne službe, nisu obrazovanje, zdravstvo i ostale javne službe tu također možemo dati pisani odgovor. Sada nam je do podataka nešto lakše doći jer smo doći jer smo i registar uspostavili tako da se on ažurira u realnom vremenu. I u ovom broju od 52.747 su državna tijela, državne upravne organizacije, uredi i stručne službe Vlade RH, ostala ostala državna tijela kao što su Povjerenstvo za sukob interesa, DIP, Ustavni sud RH, Ured predsjednice itd. Evo gospodine zastupniče nadam se da ste zadovoljni odgovorom, a dobit ćete pisani odgovor za sve druge podatke. Hvala. Hvala lijepa. Očitovanje poštovani zastupnik Marin Jurjević. ujedno da i što se tiče predsjednice RH gospođe Kolinde Grabar Kitarović da osim što se smanjuje broj jelenova na Pantovčaku da se i tamo počne smanjivati broj službenika, a ne da se povrh toga pokušavaju i predsjednici drugih stranaka pretvoriti u službenike. Što se tiče SDP-a mi ćemo do kraja braniti ustavni poredak RH i što se tiče nas taj film neće gledati. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. 9.zastupničko pitanje danas i poštovani zastupnik Dragutin Glavina. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pitanje postavljam ministru obrane Anti KOtromanoviću. Poštovani ministre, Vlada RH … vlasništvo nad objektima i zemljište bivše Vojarne hrvatske vojske u Čakovcu na Međimursku županiju. Kao što ste upoznati Međimurska županija je kao naknadu za prenesenu imovinu trebala financirati izgradnju 10 skladišta za potrebe hrvatske vojske ukupnog iznosa od 26 milijuna kuna. Međimurska županija je odmah po potpisivanju ugovora krenula sa revitalizacijom tog prostora pa su do sada ugrađene zgrade za Regionalnu razvoju agenciju, Energetsku agenciju, Međimurko veleučilište sa preko tisuću studenata, prostori Tehnološko inovacijskog centra sa inkubiranih 20-ak tvrtki, za sve to Međimurska županija je uložila preko 40 milijuna svoga proračunskog novca. Iako je sredinom 2013.djelomično skinut … sa dijela spomenute vojarne i to sa 10 na 3 skladišta i dalje postoji obveza procijenjena na 9 milijuna kuna i teret To predstavlja otegotnu okolnost Međimurskoj županiji jer onemogućava prijavu na europske fondove, te održava pregovore sa potencijalnim korisnicima i investitorima. Posebno naglašavam i činjenicu da je hrvatska vojska te i slične objekte proglasila neperspektivnim i drugim jedinicama lokalne ili regionalne samouprave dala ih bez uvjeta i bez naknade. Postavljam pitanje,

Hrvatska vojska dala neperspektivnu imovinu županiji ni gradovima nego to Vlada uvijek daje u konačnici preko svoje agencije ili direktno. Znači u zadnjih 20-ak godina Ministarstvo obrane je predalo na stotine tisuća kvadrata zemlje i poslovnih prostora lokalnoj zajednici i lokalnoj samoupravi, županiji. U ovom slučaju je to bila županija što je bilo malo neobično i ne znam kolika je iskoristivost tih prostora, prostora, ja mislim negdje ne više od 10, 15%. Nažalost. Znači ovo je odluka Vlade iz 2007. godine. Vlada je donijela odluku da se da županiji što je neobično, uglavnom se to davalo gradovima. Potpisan je ugovor između Ministarstva obrane i županije gdje se županija obvezala kako ste rekli izgraditi nama skladište. Sada da se ja malo požalim vama. Mi smo uspjeli riješiti, smanjiti, mi imamo još 18 tisuća tona neperspektivnog streljiva, 18 tisuća tona. To je ogromna količina streljiva. Mi smo uspjeli u zadnje vrijeme riješiti se jednog dijela tog i mi moramo masno platiti da bi uništili jedan dio tog streljiva i moramo stvoriti uvjete za čuvanje. Mi sada gradimo intenzivno 10 skladišta u Doljanima gdje ćemo zbrinuti naše perspektivno streljivo a ovog dijela, pokušavamo to nešto i prodati i riješiti se na najbrži mogući način zato što je to realna prijetnja. Zato što je prije 5, 6 godina došlo do eksplozije u Padjanima, znate kakva je to bila katastrofa za čitavi taj prostor. Pogotovo što još imamo nešto streljiva koje je vrlo zahtjevno za uništavanje. Znači mi smo bili blagonakloni i mi smo spustili, razumjeli smo potrebe županije i rekli smo O.K., spustiti ćemo sa tih 10 skloništa na 3. Ne možemo mi kako vi branite interes vaš sada, vaše županije i to je lijepo od vas, ali pazite ja sam odgovoran za Ministarstvo obrane, ja moram braniti interese Ministarstva obrane. Kakav bi ja bio ministar ako ću sada reći, O.K., to je ugovor. Na kraju i postoji državno odvjetništvo koje će možda zamjeriti O.K., pa na koji način ja se brinem o sredstvima i o potrebama Ministarstva obrane. Ja ne mogu ići ispod ta tri skladišta. Ja razumijem vaše potrebe i nedostatak sredstava. Razgovarao sam sa dva župana, sa ovim županom, sa bivšim županom ali to je obveza …/Govornik se ne razumije./… 2007. godine i ja mislim da morate razumjeti nas. Morate nas razumjeti. Mi imamo ograničena sredstva, imamo, također imamo ograničene, imamo velike potrebe i, a dali smo jako puno lokalnoj zajednici, jako puno. Ja vas potpuno razumijem, ali molim vas razumijte i nas zato što imamo dosta problema, moramo dosta stvari dešavati i dobro surađujemo sa lokalnom zajednicom, mi želimo surađivati i u budućnosti želimo pomoći što god možemo i trošimo silna sredstva također isto na pomoć lokalnoj zajednici u raznim suportima negdje godišnje do 30-ak milijuna kuna. Ali ovo ne možemo ići ispod minimuma. Moram štiti interese Ministarstva obrane. To su ta tri skladišta i to je naša rekao bih …/Govornik se ne razumije./… linija mi ne možemo sada preći preko toga. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Dragutin Glavina. lijepa. Poštovani zastupnik Dragutin Glavina. i županijama davala takve objekte bez naknade. Pogledajte Istru, pogledajte Dalmaciju, pogledajte ne znam Varaždin, Zagreb, svi su dobili te objekte bez naknade. Jedino Međimurje je to gdje se popikavamo i gdje ne možemo nešto napraviti. To malo međimurje koje radi kao crv. Ne znam, probajte još pogledati što se da učiniti. Nije korektno prema Međimurju. Ako je to jedini primjer u Hrvatskoj. Hvala lijepa. 10. zastupničko pitanje i poštovani zastupnik Nedžad Hodžić. **Hodžić, Nedžad (BDSH)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Moje pitanje upućujem ministrici graditeljstva i prostornog uređenja gospođi Anki Mrak Taritaš. Uvažena gospođo ministrice uskoro će 2 godine od katastrofalnih poplava u istočnoj Slavoniji. Nakon Domovinskog rata druga je to kako osobna tako i kolektivna trauma žitelja toga kraja u vrlo kratkom vremenskom periodu. Možete li nam reći kakvo je trenutno stanje obnove poplavljenih područja i kada možemo očekivati potpunu obnovu obiteljskih, gospodarskih, javnih i vjerskih objekata, odnosno kada možemo očekivati potpunu normalizaciju života na poplavljenim područjima. Odgovor na zastupničko pitanje poštovana ministrica Anka Mrak Taritaš. Hvala lijepo uvaženom zastupniku. Dakle za točnost podataka i danas se u nekoliko navrata spominjalo brojke, 17. svibnja će biti godina dana od katastrofalne poplave. Mi smo mogli ući na predmetno područje 17. srpnja smo ušli na područje 5 naselja, tih 5 naselja su vam Strošinci i Posavski Podgajci, Đurići, Rajevo Selo i Račinovci a u Gunju smo ušli 6. kolovoza prošle godine. Od 2100 objekata koji se nalaze u obnovi sa jučerašnjim danom je 1513 objekata bilo obnovljeno, ovi ostali se nalaze u fazi obnove. Dakle ono što je ovaj čas napravljeno svi objekti javne namjene, dakle sve zgrade, škole, zdravstvene ustanove su obnovljene, one su u funkciji, škole su bile u funkciji i prvog radnog dana škole. Od obiteljskih kuća, dakle ovaj podatak koji sam rekla 1513 obiteljskih kuća je osposobljeno da ljudi unutra žive i ljudi se vraćaju, žive i mi kako kog iz kontejnerskog naselja stavljamo u obiteljsku kuću tako ćemo kontejner i micati. Ovo ostalo će biti gotovo ovisno o vremenskim prilikama. Vi znate da je građevina usko vezana sa vremenskim prilikama, ovo će sve biti gotovo kroz srpanj i kolovoz i ostavljamo si rujan još da završimo fasade koje trebaju biti gotove. Dakle u godini dana od kada smo mogli ući sa operativom, a mogli smo ući sa operativom kada su se stvorili uvjeti da radnici zaista mogu ići sve što smo radili na području Županjske Posavine biti će gotovo. Infrastrukture će biti u stanju kojem treba biti. tu smo učinili korak dalje. Kad je riječ o školama mi smo kotlovnice koje su bile za mazut pretvorili u kotlovnice na plin, dakle napravili smo i korak dalje i cijenimo da je to jedan veliki uspjeh. Dakle riječ je o tome da je u srpnju prošle godine donesen zakon, da smo mi proveli javnu nabavu za 22 poduzeća građevinska koja tamo rade, da radi velika količina operative, a budući da je dosta bilo riječi o brojkama dopustite da i ja kažem nekoliko brojaka. S jučerašnjim danom 60 milijuna kuna dato građanima direktno koji su sami obnavljali kuće. Tamo gdje je država to činila sa 264 milijuna kuna smo utrošili na obnovu i očekujemo još negdje oko 100 milijuna kuna da će biti onaj posao koji tamo radimo. Dakle da rezimiramo, sve zgrade javne namjene, škole, zdravstvene ustanove i ostalo je gotovo i u funkciji. Kad je riječ o obiteljskim kućama mi ćemo svoj posao odraditi negdje do jeseni i na jesen vrlo ponosno napustiti županjsku posavinu jer cijenimo da je tamo odrađen jedan veliki posao. Hvala lijepo.

Zahvaljujem gospodine predsjedniče Sabora. Zadovoljan sam odgovorom i vjerujem da vaše ministarstvo čini sve što je u njegovoj moći da se obnova čim prije završi. Podsjetio bih kako su poplave izazvale vrlo pozitivnu reakciju solidarnosti cijelog hrvatskog društva, a dvije velike traume toga kraja u vrlo kratkom vremenskom razdoblju uistinu obvezuju Hrvatsku državu da se tom kraju nakon obnove posveti maksimalna pažnja u njegovom ekonomskom razvoju čime bi se barem ublažile posljedice trauma koje su nastale u Domovinskom ratu i relativno brzo u životima istih ljudima u ovim katastrofalnim poplavama. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa i vama poštovani zastupniče. Inače bi bilo dobro da na mikrofon ne stavite papir jer se ne čuje. Hvala lijepa. 11. zastupničko pitanje, poštovani zastupnik Zvonko Milas. **Milas, Zvonko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine premijeru, gospođe i gospodo ministri, kolegice i kolege. Moje pitanje bit će vezano za područje europskih fondova, iz dva dijela je i upućujem ga potpredsjedniku Vlade i ministru regionalnog razvoja. Dakle gospodinu Grčiću lijepo vam molim, recite mi čemu doista služi web stranica www.strukturnifondovi.hr budući na njoj najčešće je nemoguće vidjet natječaje, a onda u rijetkim prilikama kada je to i moguće nailazimo na različite prepreke, od promjene dokumentacije, nemogućnosti otvaranja stranice i sve druge slične stvari koje otežavaju svako prijavljivanje. I drugo, kako je moguće povezat smanjenje javne uprave s preko tisuću novih zapošljavanja od kojih se najveći dio baš najavljuje u institucijama koje se bave europskim fondovima, odnosno zašto se nije pristupilo edukaciji postojećeg kadra koji je u ove 3,5 godine mogao već postati ekspertan u poslovima u području europskih fondova, a to je preporučivala Europska komisija. Ovaj dio koji se odnosi na web stranicu dakle nije ni pao s neba nego jednostavno tu su me zamolili nekoliko ljudi iz istočne Slavonije koji rade po tom pitanju i koji nailaze na probleme vezano za prijavljivanje odnosno na teškoće u otvaranju web stranice, a tvrde čak i kad otvore pretraživač da je dokumentacija toliko puta u istom natječaju već promijenjena da se i najbolji eksperti u tome teško snalaze. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Odgovor na zastupničko pitanje, potpredsjednik Vlade poštovani Branko Grčić. Poštovani gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine zastupniče, zahvaljujem na pitanju. Stranica o kojoj govorite funkcionira. Ja nisam primijetio dosad da je bilo nekakvih problema, no ono što vas upućujem, naravno prije svega ljude koji su se na to žalili, kada je riječ o natječajima i javnim pozivima onda treba ići primarno prema resorima, a to znači recimo evo sad smo imali primjer otvaranja poziva za prvi veliki natječaj za perspektivu 2014.-2010. u području malog poduzetništva, dakle negdje oko milijardu i 150 milijuna kuna za male poduzetnike gdje primarno poziv se objavljuje na stranicama matičnog ministarstva, a mi na ovu stranicu strukturni fondovi vučemo sve te pozive dakle još jednom tako da možete na jednom mjestu imati pregled svih poziva koji trenutno jesu aktivni u Republici Hrvatskoj po pitanju apsorpcije EU fondova. Što se tiče ovog drugog pitanja, situacija je vrlo jasna. Dakle mi imamo značajan broj ljudi koji jesu već u sustavu i koji u različitim državnim tijelima i agencijama rade na EU fondovima. Procjena je ili bolje rečeno evidencija pokazuje da je njih oko tisuću zato što se svaki dan mijenja taj broj gore-dolje jel, međutim ono što je odluka Vlade nije tisuću novih nego točno 349 novih ljudi gdje je posebnom odlukom Vlade definiran okvir za zapošljavanje gdje se točno zna po pojedinoj instituciji koliko nam ljudi još treba na temelju tzv. procjene postojećeg kapaciteta. Znači vrlo precizno smo to odradili, donijeli odluku i sad je proces natječaja za primanje tih ljudi u tijeku. Što se tiče tog utjecaja zapošljavanja za EU fondove na ukupnu zaposlenost u javnoj upravi, imali ste prilike čuti od kolege Bauka, dakle ni taj broj novo zaposlenih koji su nam definitivno nužni, dakle to je povećanje samo za 35% broja zaposlenih u strukturama EU priče, a novac koji imamo na raspolaganju porastao je 700% ili 800%, dakle 8 puta. Dakle postavlja se pitanje da li će ovih 349 biti dovoljno da odradi sav posao koji je pred nama. I još nešto, zašto ne idemo na veće zapošljavanje, zato što se teret apsorpcije sada prenosi na niže razine. Dosad je uglavnom država upravljala EU fondovima, sada su tu mnogi čimbenici, dakle mnogi subjekti, od jedinica lokalne i regionalne samouprave, poduzeća koja sam maloprije spomenuo u velikoj mjeri NGO-a, dakle nevladinih civilnih udruga građana kao što recimo projekti energetske učinkovitosti gdje možete privatnu zgradu i privatnu kuću energetski obnoviti, dakle dobit novu fasadu i dobit novu izolaciju i trošit 60, 70% manje energije nego što je to bilo do sada itd. itd. Znači, jedan ogroman spektar subjekata u narednom razdoblju će sudjelovati u apsorpciji EU fondova. Nije to sve samo teret države, pa onda tome prilagođavamo i ukupne ljudske potencijale, dakle ukupne kapacitete zaposlenosti u državnoj upravi. Hvala lijepo. Hvala i vama. Očitovanje poštovani zastupnik Zvonko Milas. djelomično sam znao sve ovo što ste mi rekli. Međutim, ovo sve što sam govorio o web stranici, dakle to su iskustva iz prakse. Dakle, ljudi prijavitelja pa mogu reći čak oni koji se već dugo time bave koji nailaze na žalost na probleme koji im stvaraju problem prijave. Dakle, ako je natječaj u toku mjesec dana potrebno kroz dokumentaciju popravljati, ispravljati pet puta oni tvrde da se tu toliko teško snaći da čovjek koji nema iskustva čak i ekspert da jednostavno pomalo to sve ide k vragu onda. Dakle, natječaj bi trebao kad je objavljen biti proveden od početka do kraja bez promjene dokumentacije. I u tome je bit problema. I ja vas molim da malo to provjerite. Možda nemate vremena time se baviti, ali pokušajte to provjeriti. I nemojte se ljutiti, ali evo primijetio sam da na tim stranicama najbolje funkcionira dio koji se odnosi recimo na vaš lik i djelo. Gledao sam malo web stranice, lijepe fotografije, različitim dijelovima Hrvatske otvaranje različitih konferencija. Dakle, vidi se da je tome posvećeno puno pažnje, puno vremena, a za natječaj je izgleda da ide ono lako ćemo. A kako se inače po svim resorima odnose prema natječajima najbolje se vidjelo kako je završio natječaj drugog kolosijeka pruge Dugo Selo – Križevci. Što se tiče zapošljavanja, ja nisam ni rekao da će 1000 ljudi raditi u europskim fondovima. Moje je primarno pitanje bilo zašto se nije pristupilo edukaciji postojećeg kadra. To je bila preporuka Europske komisije. I doista, taj kadar je danas mogao biti ekspertan u pitanju EU fondova. Ovako ne mogu se otet dojmu da sve ovo, dakle ljudi koji će biti primljeni bez edukacije, da će moći upravljati EU fondovima. Ne mogu se otet dojmu da je to zaista prostor za otvaranje zapošljavanja za stranački ili simpatizerski kadar, a izgleda po devizi što više to bolje, jer godina koja je pred nama je godina izbora. Hvala Hvala i vama poštovani zastupniče. Dvanaesto zastupničko pitanje i poštovani zastupnik Vedran Babić. **Babić, Vedran (SDP)** Hvala lijepa predsjedniče. Svoje pitanje ću postaviti gospodinu Siniši Hajdašu Dončiću, ministru pomorstva, prometa i infrastrukture. Poštovani ministre, iz medija smo saznali kako je HŽ-Putnički prijevoz naručio, odnosno pustio u promet prvi u nizu

HŽ-Putnički je kroz kreditni aranžman sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj započeo proizvodnu seriju od 44 vlaka. Dakle, u prvoj tranši od njih 22 gdje je jedan prvi elektromotorni vlak prije desetak dana i u punoj uporabi na prugama oko zagreba. To znači Zagreb – Koprivnica i Zagreb – Sisak. Sada do konca godine će 16 novih vlakova, jer u nekom prosjeku 2 do 3 vlaka mjesečno biti će operativni na prugama. Samim time HŽ-Putnički stvara određene pretpostavke za razliku od onih poduzeća koja iz prošlosti nisu imala mogućnosti da spremno dočekaju liberalizaciju bilo u pošti, bilo u HŽ-Cargu da 2019., znači kada se očekuje i najvjerojatnije unutarnja, mogućnost unutarnje kabotaže, dočeka tehnološki pripreman ili spreman, dakle sa vlakovima koji manje troše, koji su i reći ću onako usually friendly, dakle pogodni i za korisnike. Naravno da osim ulaganja u putnički promet to treba bit popraćeno i ulaganjima u infrastrukturu, gdje drugo poduzeće HŽ-Infrastruktura ovaj puta hvala Bogu, dakle većinom novaca iz EU fondova što neće u budućnosti onda dovoditi do ovih situacija kao što je sad recimo situacija Hrvatske autoceste ili Autoceste Rijeka – Zagreb, treće, pošto ovo programsko razdoblje vrijedi N+3 vjerujem obnoviti ili izgraditi, dakle kompletne nove dionice na mediteranskom koridoru. Dakle, od Rijeke pa do koje se zove Botovo, a isto tako i uložiti značajna sredstva u rekonstrukciju postojećih pruga najvećim dijelom u ovom rubnom prstenu grada Zagreba jer je on jedini u principu pogodan za sufinanciranje i zbog velikog broja putnika, tj. putničkog prometa. Ove godine očekujemo početak radova, dakle na dva EU projekta, a to je Dugo Selo – Križevci i drugo je Gradec – Žabno, gdje je zapravo natječaj završen, izabran izvođač. Trenutno je sada to u postupku žalbe što nije ništa neuobičajeno, to je uobičajeno. Nadam se da će to, dakle za par mjeseci biti i okončano kako bi onda i prve dvije pruge od trenutka kad je Hrvatska članica EU bile u potpunosti, dakle sufinancirane u iznosu od 85% sredstvima EU fondova. A u konačnici cijeli naš operativni program koji se odnosio na dio i na željeznicu, dio na unutarnje vodne puteve je i reći ću prezentiran sad Europskoj komisiji tako da smo dobili relokaciju sredstava, pa u principu ni jedan dio novca neće biti neutrošen, nego će biti utrošen recimo na neke projekte u cesti, a isto tako i na faziranost ovih projekata u željeznici. Dakle zaključno, ako gledamo samo održavanje i upravljanje HŽ infrastrukturom to je nekakvih milijardu i 200, milijardu i 300 milijuna kuna najvećim dijelom u zagrebačku aglomeraciju i u riječki prometni pravac. I kažem plus ako dodamo ove vlakove od 800, plus 800 milijuna kuna gdje je dobro da to većinom grade hrvatske tvrtke, dakle Končar kao nositelj i tvrtke zapravo koje djeluju kao podizvođači su od Šibenika pa do Čakovca. Hvala vam Hvala. Zadovoljan sam sa vašim iscrpnim odgovorom i nadam se da ćete i nagodinu nastaviti sa ovakvim projektima. Hvala. Hvala lijepa poštovani zastupniče. Sada je na redu 13. zastupničko pitanje koje je bilo namijenjeno prvoj potpredsjednici Vlade poštovanoj Vesni Pusić koja je iz obveze prema međunarodnim obvezama iz ministarstva na službenom putu. prema odredbi članka 136. Poslovnika Hrvatskog sabora ako član Vlade kojemu je pitanje postavljeno nije nazočan na pitanje odgovara predsjednik ili jedan od potpredsjednika Vlade. Prema tome može postaviti pitanje 13. poštovani zastupnik Josip Đakić. ministrice vanjskih poslova pitanje moje će biti namijenjeno predsjedniku Vlade, a tiče se odluke o dodjeli financijske podrške organizacijama civilnog društva u području međunarodne .../Govornik se ne razumije./… suradnje iz sredstava državnog proračuna tj. iz Ministarstva vanjskih poslova. Od 23 projekta koja su i udruge koje su prijavile svoje projekte odabrano je 18, krajem 2014. godine. I ne bi tu bilo ništa spornoga da među jednima od njih nije i Documenta na čijem čelu je gospodin Zoran Pusić kao predsjednik Upravnog odbora Documenta-e. Naime, 248 992 kune su dodijeljene Documenta-i za program koji je izgradnja kapaciteta ukrajinskih udruga civilnog društva te za istraživanja o kršenju ljudskih prava. I to je sve u redu, sasvim u redu projekt, no međutim mediji su se raspisali o tome da postoji eklatantan sukob interesa između toga da je ministrica Vesna Pusić kao prva potpredsjednica Vlade dodijelila ta sredstva baš udruzi kojom upravlja njezin brat. S obzirom da je on predsjednik Upravnog odbora on odlučuje o tome tko će biti voditelj projekta, tko će biti voditelj udruge. To su njegove ovlasti koje pišu iz njihovog statuta. I tu je stvarno eklatantan primjer da se radi o sukobu interesa pa stoga sam mislio pitati nju ali evo vi ste predsjednik Vlade kome je ona također podređena pa možete nam odgovoriti što vi mislite o tome da li postoji sukob interesa ili ne? Hvala lijepa. Odgovor na zastupničko pitanje, poštovani predsjednik Vlade Zoran Milanović. **Milanović, Zoran (SDP)** Hvala, poštovani gospodine zastupniče mi to ne kažemo podređena nego suradnica. ne razumije./… dolazi taj rječnik, nije podređena, mi smo koalicijski partneri. A pitanje koje ste postavili je, svako pitanje je legitimno, ovo je legitimno, ja vam na njega ne mogu odgovoriti. Dakle, prvo što je bitno da to nije napravljeno u nikakvoj potaji, dakle to svi vide. Tema za raspravu svakako je. Vidim da neki klimaju glavom, obično to rade oni koji sami imaju takve situacije. Ali, pitanje je legitimno, inzistirajte na njemu, ja ću naravno preliminarno svoju suradnicu uzeti u zaštitu jer vjerujem da je jako dobro i da su jako dobro u mehanizmu donošenja odluka jednoj relativno poznatoj organizaciji procijenili ima li tu sukoba interesa. Pretpostavljam da ministrica vanjskih poslova tada djelujući u svojstvu ministrice, dakle čelnice resora, se izuzela iz tog postupka odlučivanja ali naravno mora biti spremna i siguran sam da je spremna odgovoriti na svako pitanje ove vrste koje ste postavili. To je kriterij koji treba vrijediti za svih odnosno prema svima. Evo, to je ono što vam zasada mogu reći. Hvala.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa načelno može se reći da treba inzistirati na tome da se ne događaju ovakve situacije s obzirom da je ministrica vanjskih poslova nije se izuzela od toga jer je ona potpisnik ovoga akta o dodjeli i odluke o dodjeli sredstava, a ujedno je i imenovala Povjerenstvo za odabir onih koji su dali određene projekte. Znači, postoji stvarno sumnja, bez obzira koliko vi nju zaštitili nadam se da ćete biti u ovom pogledu pravedni pa tražiti određene sankcije da ako je pogriješila da se bar u najmanju ruku kaže evo povjerenstvo nije smjelo to dodijeliti udruzi na čijem čelu je moj brat s obzirom da postoji onda sumnja da se radi o sukobu interesa. Molim vas pismeni odgovor, pa vjerujem da će i Povjerenstvo o sukobu interesa raspraviti o tome i dati nam očitovanje. Hvala lijepa. 14. zastupničko pitanje danas i poštovani zastupnik Damir Mateljan. **Mateljan, Damir (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče. Moje pitanje je namijenjeno ministru poljoprivrede gospodinu Jakovini. Poštovani gospodine ministre nedavno ste na konferenciji u Osijeku govoreći o EU fondovima izjavili kako će do 2020. godine vaše ministarstvo raspolagati sa 5 milijuna eura sredstava iz europskih fondova. To su naravno poprilično lijepa sredstva. Mene zanima koliko je dosad tih sredstava temeljem natječaja koje je raspisalo vaše ministarstvo, odnosno temeljem programa i mjera povučeno? Nadalje, na istoj ste konferenciji izjavili kako će u travnju ove godine, dakle u ovom mjesecu, biti raspisan natječaj za mjeru 6 ruralnoga razvoja i pomoć malim poljoprivrednicima pa me zanima kolika su sredstva osigurana za provođenje te mjere i koji su potencijalni korisnici te mjere mjere 6? I na kraju zanima me da li ministarstvo, da li vi raspolažete sa podacima koliko je pristiglo prijava, odnosno projekata za mjere 4.1 i 4.2. odnosno da li imate nekakve projekcije koliko će od 640 milijuna kuna koliko je osigurano za te dvije mjere biti realizirano? Hvala lijepa. Hvala i vama. Odgovor na zastupničko pitanje poštovani ministar Tihomir Jakovina. Ovo kad ste rekli ne 5 milijardi od ukupno 11 milijardi koliko RH ima na raspolaganju za period od 2014. do 2020. oko 5 milijardi i 350 milijuna je vezano za Ministarstvo poljoprivrede i to govorimo samo o europskim novcima. Ako tome dodamo i kontribuciju iz domaćeg proračuna to se onda penje negdje na gotovo 7,5 milijardi kuna. Od toga, ali govorit ću sad samo o ovim novcima koje povlačimo iz proračuna EU od 5,250 milijardi eura, 1 milijardu i 250 se odnosi na sektor vodnoga gospodarstva. Dosada smo imali u prethodnom razdoblju na raspolaganju gotovo 200 milijuna eura i kroz projekte koji su završeni ili u tijeku iskoristili smo 100% sve vezano za vodno gospodarstvo, a veliki broj projekata s kojim smo krenuli i koji su EU projekti, napomenut ću samo neke Poreč, Osijek, Vukovar, Županja, Čakovec kao i veliki broj projekata koji je predan na Hrvatske vode a to je nastavak projekta Osijek, Vodice, Virovitica, Nova Gradiška, Rovinj, garantiraju da ćemo u tom segmentu imati izuzetno visoko iskorištenje. Što se tiče preostalih sredstava u većem broju fondova koji su vezani za poljoprivredu situacija je ovakva 2007.-2013. smo imali IPARD gdje smo imali na raspolaganju 180 milijuna eura. 1.1.2012. od 180 milijuna eura imali smo ugovoreno projekata za 28 milijuna eura, a isplaćeno je 3 milijuna, znači 15,5% je bila 15,5% je bila ugovorenost a negdje 1,7 je bila isplaćenost krajnjim korisnicima. Sa krajem 2014. odnosno 1.1.2015. ugovorenost je bila 94% ili 168 milijuna eura, a isplaćenost 67 milijuna eura ili 40%. Do kraja provedbe IPARD-a imat ćemo iskorištenje oko 70%. Operativni program za ribarstvo 2007.-2013. povukli smo 8,4 milijuna eura, iskorištenost 100% kroz natječaje koji su provedeni. Na raspolaganju nam je 252 milijuna za naše ribare. natječaji u pripremi. Garancijski fond za potpore u 2014. i 2015. povukli smo 250 milijana eura, maksimalno iskorištenje koliko smo mogli povući. Nacionalni program pomoći sektoru vina, imamo na raspolaganju oko 11 milijuna eura za svaku godinu. Tu smo imali relativno slabije iskorištenje u prošloj godini. Natječaj je u tijeku. Ove godine očekujemo puno bolje rezultate. program za pčele, 6,4 milijuna, iskorištenje 100%. Shema školskog voća u 2014. iskorištenje 82%. Dolazimo do programa ruralnog razvoja, najvažnijeg programa za koji se vežu vaša pitanja, tu imamo na raspolaganju preko 2 milijarde eura. Na prvom natječaju koji je raspisan i koji se završava noćas u ponoć pristiglo je 747 prijava projekata od ukupno koliko je predviđeno. Sami ste rekli 640 milijuna kuna, vrijednost projekata koje su aplicirane po ovim natječajima je 1 milijardu i 503 milijuna kuna. 25.4. ide novi set natječaja za mjeru 6. Mjera 6 je predviđena za mala i mikro gospodarstva čija je zapravo poslovna vrijednost ili poslovna veličina, ekonomska veličina od 2 do 8 tisuća eura. Po mjeri 6.3 to su mikro ili mala gospodarstva, 15 tisuća eura je u 100%tnom iznosu uz jednostavni poslovni plan. Moguće je ostvariti za ova mala gospodarstva, na raspolaganju je 115, točnije 114 milijuna kuna po natječaju koji se raspisuje 25.4. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa poštovani ministre. Očitovanje poštovani zastupnik Damir Mateljan. Ništa, hvala lijepa kolega Mateljan. Petnaesto zastupničko pitanje danas i poštovana zastupnica Jadranka Kosor. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pitanje postavljam predsjedniku Vlade, a vezano je za zapravo preporuke Europske komisije odnosno Europskoga vijeća koje smo dobili prije nekoliko mjeseci, vezane i za smanjenje deficita, duga, mjere u mirovinskom sustavu itd. oko kojih su jučer gospodine predsjedniče Vlade vaši suradnici razgovarali u Bruxellesu sa nadležnim povjerenikom. Kao što smo čuli predviđaju se dodatne mjere, rok je kratak, 21. travnja, dakle praktički još tri radna dana, gospodine potpredsjednik i ministar financija su govorili nakon dolaska, nakon povratka da se zapravo očekuju novi rezovi, prevedeno na najjednostavniji jezik koliko sam shvatila i dodatne uštede od 0,4% BDP-a. Gospodin Grčić je rekao evo i danas da te mjere neće dotaknuti one građane koji ovise o državnome proračunu, pa mene zanima možete li gospodine predsjedniče Vlade reći nešto konkretnije o tim mjerama? Naime, čini mi se da je nelogično da Hrvatski sabor danas evo tri radna dana, nekoliko dana prije predaje konačnog teksta, odnosno toga paketa ne zna ništa o tim mjerama, mislim da bi bilo dobro, ja sam to predlagala predsjedniku Sabora davno da o tim mjerama raspravimo da eventualna Vlada dobije oko nekih mjera i potporu Hrvatskoga sabora, većine zastupnika. Vjerujem da bi takvo suglasje se moglo postići u Sabor. Dakle, pitam koje su te mjere i predviđaju li te mjere onda vrlo brzo i rebalans državnoga proračuna? Hvala lijepa. Poštovana gospođo zastupnice o tome ćete vi, dakle javnost i Hrvatski sabor biti obaviješteni u najkraćem vremenu za nekoliko dana i naravno da ne možemo i nećemo izbjeći raspravu i razgovor o tome u Hrvatskom saboru. To nisu potpuno u skladu sa onim što je rekao i gospodin Grčić nikakve radikalne mjere, to je određeno usklađivanje u kojem od prvog dana vodimo u teškim u okolnostima, naslijeđenog duga da ne kažem sad opet svega, politiku ravnoteže, racionalnu politiku u kojoj ne bih to nazvao čuvanjem stečenih prava ili prava korisnika proračuna jer to onda isključuje sve one koji nisu korisnici proračuna, a takvih je u izravnom smislu riječi većina u Hrvatskoj koji žive doslovno od svog rada i od svog posla. Većina ga ima ali nažalost mnogi ga nemaju. Tako da će sve za nekoliko dana biti javno, ništa veliko tu ne očekujte. Štitili smo status korisnika proračuna, plaće koliko je to god bilo moguće i to zato da ne bismo nekontroliranim smanjivanjem izvršili udar na potrošače, na kupovnu moć stanovništva što se uvijek vrlo brzo negativno preslika na društveni proizvod odnosno na BDP. To su naprosto spojene posude, to je eko sustav kada imate zadane uvjete, a ne možete ih promijeniti za dvije godine. Čuli smo od međunarodnih savjetnika HDZ-a da za to treba 5, 6 godina, kod nas se rezultati vide brže, ali neko vrijeme treba. Dakle to je eko sustav kao kada u prirodi maknete jednu životinju vrlo brzo će se osjetiti da to nedostaje. Dakle svakoj mjeri, svakom potezu pristupamo krajnje analitično naravno uvijek uvjereni da radimo ispravno, ali to uvijek treba testirati u stvarnosti. Inače mi nismo dobili preporuke od Europskog vijeća nego od Vijeća EU, Europsko vijeće ne donosi te preporuke. Jučer su gospoda ministri i potpredsjednik Vlade i ministar financija bili u Bruxellesu i razgovarali na razini na kojoj se o tome razgovara vrlo konkretno i sa povjerenikom Moscoviciem za financije i dakle taj odnos jedan intenzivan odnos u kojem komisija uvijek i od svakoga pa i od Francuske, od Italije traže stvari koje nijedna politika ne prihvaća iz prve i prima facie nego o njima razgovara i naravno da sami donosimo na kraju odluku o onome što je za nas dobro, što je moguće, što je korisno i što neće imati negativne učinke. Jer za razliku od visoko uvaženih činovnika u Bruxellesu koji ne odgovaraju nikome konkretno mi odgovaramo hrvatskim ljudima, našim građanima. I ako nešto krene u neželjenom smjeru neće biti nikoga iz Bruxellesa da to objašnjava našim ljudima. Oni će uzeti svoju plaću i otići na godišnji od dva mjeseca i to znate i to je činjenica. Dakle za nekoliko dana vidjet ćete sve i ništa vas neće neugodno iznenaditi. Ovo je mučan, dugotrajan postupak u kojem važemo svaki potez, a poteza ima. Gospodarstvo je živnulo, potrošnja je živnula, imamo iza sebe 6 gladnih 6 gladnih godina dakle stagnacije u kojima je bila kritična prva godina kada je pad bio najveći, a nakon toga smo se držali na površini. I sada konačno dolazi jedna zdrava plima, ne poplava, nego zdrava plima koja će dići sve brodove koji su na površini, male brodove na njihov način, velike brodove na njihov način, ali kada dolazi veliko more svi se dižu i svi sigurnije plove na neki način. Evo, to je to, a za nekoliko dana konkretne stvari i to će biti u Saboru. Hvala lijepa. Poštovana zastupnica Jadranka Kosor, očitovanje. Bruxellesa ne treba prihvaćati bez pogovora i naravno da oko svega treba razgovarati i da treba pregovarati kao što smo činili i tijekom pregovora za ulazak u EU. Međutim, čini mi se da je tu iznimno važna da i naši kolege u Bruxellesu prepoznaju jednu konzistentnu politiku i da mjere koje ćemo donositi budu dugoročno održive, to je jednako tako važno. jer ako sam dobro danas razumjela slušajući gospodina potpredsjednika na Hrvatskome radiju investicije ići za tim odnosno da će te mjere ići za tim da se režu neke investicije vezane za javna poduzeća. To je bojim se onda opet jedan zatvoreni krug. Znam da nije jednostavno pa onda u skladu sa Poslovnikom gospodine predsjedniče ja bih ipak molila i dodatno pisano obrazloženje odnosno pisani odgovor. Hvala vam. Hvala i vama. 16.zastupničko pitanje i poštovani zastupnik Valter Boljunčić. **Boljunčić, Valter (IDS)** Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Ja imam pitanje za gospodina Lalovca, ministra financija. Radi se o poduzeću Uljanik TESU, to je Tvornica električnih strojeva i uređaja inače poduzeće koje radi 100% za izvoz. Naime, poduzeće je sada u 100%-om vlasništvu države, Ministarstva financija, a temeljem određenog poreznoga duga koji je nastao prije 2009.godine imamo situaciju da Porezna uprava blokira račun poduzeća i radi ovrhe, u značajnoj mjeri otežava poslovanje svoga poduzeća koje radi kažem još jednom za izvoz, a uz to radnici već 4 sada će biti 5 mjeseci nisu dobili plaću. Uljanik TESU radi značajne napore da se to prevaziđe, samo inače pitanje duga je diskutabilno budući da poduzeće nikada nije obeštećeno za pomorsko dobro koje u višestrukoj mjeri prelazi dug. Ali u ovom trenutku poduzeće je predalo zahtjev za predstečajnu nagodbu i u prvom krugu za privatizaciju Uljanik je iskazao značajnu želju da se privatizira odnosno da kupi to poduzeće. Međutim izgleda da to sve prilično dugo traje. Dakle imali smo najave iz CERP-a iz drugog obvezujućeg kruga privatizacije na način kako bi se spasio Uljanik TESU neće niti biti, da se neće ići pa me zanima što bi ministarstvo moglo napraviti da se ubra cijeli postupak, da se eventualno taj dio predstečajne nagodbe riješi da se radnicima omogući da dobiju koju plaću budući da kažem imaju sada već ugovorene izvoz i to 100%-ni izvoz? I u krajnjem slučaju što je sa privatizacijom, dakle da li će doći do privatizacije, da li će Uljanik kao grupacija imati prilike da privatizira i da ponovo kupi TESU? Dakle na koji način ministarstvo može ubrzati postupak da se pomogne jednom proizvodnome poduzeću? Hvala. Hvala i vama poštovani zastupniče. Poštovani ministar Boris Lalovac i odgovor na zastupničko pitanje. **Lalovac, Boris (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Hvala lijepa gospodine zastupniče na pitanju. kompanija, trenutno društvo ima velike nagomilane gubitke. Ono što je problem da, pitate zašto dugo traje, uprava društva već je prije trebala pokrenuti proces predstečajne nagodbe i restrukturirati svoj dug. Budući da je tu veliki problem da oni imaju gubitak iznad temeljnog kapitala. Znači obveze su im veće nego što je njihova imovina. Tako je, u pravu ste, znači postoje određeni dugovi i prema poreznoj upravi, znači za isplate plaća radnika i tu porezna uprava ne može postupati jedno prema poduzeću koje u vlasništvu države a drugačije prema drugom poduzeću. Porezna uprava mora postupati ravnomjerno, prema svima isto bez obzira tko je vlasnik. Ovdje kada govorimo o privatizaciji, znači sada je pokrenuta predstečajna nagodbe ukoliko se, znači kako možemo ubrzati, ukoliko uprava društva koja predlaže taj plan, čim prije predloži plan koji u ovome slučaju koliko sam razumio Uljanik je zainteresiran za to poduzeće, Ministarstvo financija svakako kao jedan od vjerovnika će glasati da poduzeće opstane ukoliko ima strateškog partnera. Znači sada je sve na upravi društva da ubrza proces izrade dokumenata znači restrukturiranja restrukturiranja da se proba vidjeti šta se može otpisati. Svakako ono što je vrlo bitno je da ne možemo prioritetne tražbine opisivati, znači da se tražbine radnika moraju platiti. I ukoliko imamo strateškog partnera Ministarstvo financija će svakako podržati taj plan. Ukoliko nemamo strateškog partnera e onda će biti opstojnost tog poduzeća svakako upitna. Hvala i vama ministre. Očitovanje poštovani zastupnik. **Boljunčić, Valter (IDS)** Hvala. Pa evo mislim da je uprava društva dala zahtjeve već prije nekog vremena za predstečaj ali je to prilično dugo vremena čekalo na FINA-i. Mislim da će se pokrenuti po tom pitanju. A strateški partner kao što sam rekao Uljanik je iskazao interes, i nekad bio, još Ulcinj još nosio naziv i dio te grupe. Tako da smatram da će ove izjave da neće se ići u drugi krug privatizacije, da su možda bile na neki način rečene bez potpunog saznanja. Dakle strateški partner definitivno postoji. A kao što sam rekao dugovi definitivno postoje. Međutim, isto tako i činjenica kojoj je možda sada već prošlo vrijeme da to društvo nije dobilo nadoknadu za pomorsko dobro a ta nadoknada koju je ono trebalo dobiti je višestruko bila veća nego dug koji je nastao. Ja se nadam da ćete pomoći da se to što prije riješi jer već postoje ugovori a uz blokadu računa i uz nemogućnost rada ugovore je jako teško ostvariti svaki puta kada ne ostvarite neki ugovor to vam znači da u buduće niste više u očima partnera poduzeće koje bi vrijedilo uzeti za rad. se založiti uz strateškog partnera Uljanik da se to riješi, jer kažem to poduzeće ne radi samo za brodogradilište nego radi za izvoz električni strojevi i uređaje. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. 17. zastupničko pitanje dana i poštovana zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Svoje pitanje postavljam ministru zdravlja gospodinu Sinišu Vargi. Poštovani gospodine ministre kada pitate naše građane što je zapravo najbitnije u zdravstvenom sustavu tada će gotovo svi jednoznačno odgovarati brza i kvalitetna zdravstvena usluga. Naravno da postoje prepreke a prepreke su i nepregledne liste čekanja. Isto tako i na pojedine zahvate znamo da se čeka i godinama. Vi ste pokrenuli niz inicijativa za skraćivanje liste čekanja u bolnicama a isto tako i za skraćenje samog postupka od dijagnoze do medicinskog zahvata na nekakvih 72 sata. Zato vas ovdje danas pitam, obzirom da ste pokrenuli sve te inicijative, kakvi su rezultati, da li ima rezultata u tom području i to na smanjenju lista čekanja. A s druge strane na koji način ćete upravo taj program 72 sata na koji ćete način ostvariti odnosno kako će biti realiziran. Hvala. Hvala lijepa. Odgovor na zastupničko pitanje, poštovani ministar Siniša Varga. **Varga, Siniša (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Uvažena zastupnice, poštovane zastupnice i zastupnici. Zahvaljujem na pitanju. Vrlo smo ponosni i zadovoljni sa rezultatima dosadašnjeg rada i ovim se putem otvoreno zahvaljujem svim medicinskim i zdravstvenim i nezdravstvenim radnicima u sustavu zdravstva jer od 1.1. 1.1. izlaskom iz riznice novi model ugovaranja je sa HZZO-om i sve vezano za novi model upravljanja u samim zdravstvenim ustanovama omogućilo je da od međunarodnog dana bolesnika 11. veljače uspjeli smo pokrenuti program plus gdje je do današnjeg dana ranije došlo na medicinske zahvate i dijagnostičke postupke 42 tisuće naših sugrađana i sugrađanki i na taj način smo značajno skratili liste čekanja. Preko 300 tisuća naših građana je iznazvano, iskontaktirano da bi se to moglo omogućiti. Prema tome, radi se o velikom pothvatu i još jedanput se zahvaljujem svima koji su se požrtvovno podnijeli ovom zadatku. Ono što nam je jako bitno da nije samo pitanje programa plus koji je napravljen kao aktivnost gdje se dodatni napor radi srijedom popodne i subotom prije podne već se isto tako i redovni redovni dnevni rad povećava aktivnosti radi ostvarivanja sve vezano za ugovorene zdravstvene usluge sa HZZO-om i na taj način ne dolazi do stvaranja novih lista čekanja. Prema tome, program plus se adresira stare liste čekanja a istovremeno nemamo generiranje novih. Tijekom tog novog modela kliničkih protokola i načina obnašanja dnevnih aktivnosti u našim bolnicama uočilo se da ima prostora pogotovo u području onkologije da imamo jedan iskorak dodatni koji se može napraviti koje bi moglo napraviti jedan jedan novi protokol koji kolokvijalno zovemo 72 sata kao novi projekt gdje svi koji nakon što dobe kada im je priopćena dijagnoza da boluju od jedne maligne bolesti da liječenje ne počinje kasnije od 3 dana od kada im je priopćena ta nesretna vijest. To znači puno i za tog pacijenta ili pacijenticu, isto tako puno znači i za obitelji, tako da se zna da se ta opaka bolest odmah adresira i odmah dolazi do realizacije. Taj klinički protokol već funkcionira u Kliničkom bolničkom centru Sestre Milosrdnice, točno u Institutu za tumore, za rak dojke, rak debelog crijeva i to je nešto što će se još sada proširiti na kirurgiju glave i vrata. već danas, evo danas je srijeda, danas popodne i ovu subotu prijepodne po prvi puta se izvan redovnog radnog vremena pacijentice i pacijenti sa tim dijagnozama liječe. Na taj način ne dolazi do stvaranja liste čekanja, ne dolazi do odgode prijeko potrebne terapije, kako bi isto tako i pacijent osjetio da se i maksimalno brine o njegovom ili njezinom zdravlju i taj način isto tako i bolnica još brže ostvarila fakturiranje prema HZZO-u i smanjila financijsko opterećenje koje su se nagomilali u prošlosti. Vjerujemo da i u kombinaciji programa plus i 72 sata pacijentice i pacijenti značajno osjete poboljšanje u zdravstvenom sustavu. Bolnice bolje posluju, bolje fakturiraju i ne stvaraju nove gubitke, a istovremeno sa novim modelom ugovaranja i sa izlaskom iz Riznice adresiraju stara nagomilana dugovanja i samostalno, bez opterećenja prema centralnoj državi sustav zdravstva HZZO 36 2016., a bolničke ustanove 31.12.2017. godine.

Hvala gospodine predsjedniče. Moje pitanje je upućeno ministru Hajdašu Dončiću, a odnosi se na problem ili kako uvođenja širokopojasnog interneta na području cijele Hrvatske. Znači ja s ovim pitanjem želim ustvari skrenuti pozornost na pojedine probleme, a onda i postavit pitanje Vladi odnosno nadležnom ministarstvu što se konkretno čini. Ponukana sam ustvari primjedbama naših građana koji žive na perifernim, rubnim dijelovima, odnosno ruralnim dijelovima Republike Hrvatske. Jedno od konkretnih takvih područja je područje Istre. Eto ja sam se malo čak iznenadila, Istru smatramo jednom od najrazvijenijih i županija i županija i regija u Republici Hrvatskoj, međutim postoje mjesta, konkretno radi se o gradu Buzetu odnosno o jednom naselju u okviru tog grada, naselju Štrpet koje je relativno maleno ali ima veliko područje, ima jednu poslovnu zonu i na sreću našu jedan veliki dio mladih ljudi koji se ambiciozno žele baviti poduzetništvom. Međutim, problem pristupa internetu odnosno problem fiksne infrastrukture, telekomunikacijske infrastrukture za koju je nadležan na tom području Hrvatski telekom, nažalost nije u u takvom stanju kako bi omogućio tim ljudima odnosno poduzetnicima, a i građanima općenito, da se kvalitetno koriste širokopojasnim internetom, pa čak i problema da pristupe fiksnoj mreži. S obzirom da nam je svima cilj da i na našim rubnim područjima omogućimo, pogotovo mladim ljudima koji tamo žele ostati da se bave gospodarskom djelatnošću, pitam ministra koje su mogućnosti s obzirom da komercijalni operateri nisu baš voljni ulagat u ova područja jer im nisu isplativa. Što Vlada može učiniti da upravo na tim područjima odnosno nadležno ministarstvo

Hvala. u postupak prednotifikacije dakle poslala dva nacionalna programa. Jedan program se odnosi na tzv. last mile, zadnju milju, to je ovaj komercijalni dio gdje jedinica lokalne uprave i samouprave kao i postojeći operateri koji na području Republike Hrvatske mogu onda zajedno uz mogućnost sufinanciranja dakle razvijati tu zadnju milju. Drugi program na koji je zapravo i više usmjereno vaše pitanje je program tzv. agregacijske infrastrukture gdje upravo zbog toga da se dohvate i proklamirani ciljevi, ali isto tako i da se smanji jaz koji ima Hrvatska prema digitalnoj agendi jer svega 5 županija u Hrvatskoj su negdje na razini europskog prosjeka, dakle pokrivenosti širokopojasnim internetom. Mi smo nakon širokih konzultacija poslali u komisiju uz postupak prednotifikacije dakle agregacijski program koji uključuje zapravo državno poduzeće Odašiljači i veze kao nositelja dugoročnog ulaganja, ali neisključujući mogućnost da i privatni operater koji posjeduje … mrežu u Hrvatskoj također participira dakle kroz određene modele u razvoj širokopojasne infrastrukture. Nadalje, ovdje se govori o tri zone. Govori se o tzv. crnoj i sivoj zoni gdje postoji veliki komercijalni interes operatera i gdje je za sufinanciranje ili financiranje namijenjena tzv. Junkerova inicijativa i postoje tzv. bijele zone, a jednu od tih bijelih zona ste i vi spomenuli, dakle to je na području dijela Istre gdje upravi tih milijardu i 400 milijuna kuna koliko je na raspolaganju Hrvatskoj do 2020., dakle 2023., postoji mogućnost dakle da država odnosno Odašiljači i veze sama razvija mrežu, ali ne mrežu da bude konkurencija dakle kao nekakav državni telekom nego agregacijska mreža koja onda omogućava svim operaterima da koriste tu infrastrukturu i na taj način se potiče i konkurencija, a i dobiva se novac za ulaganje u ona područja koja operaterima nisu interesantna upravo zbog velikog troška ulaganja manjeg broja korisnika. To su tzv. bijele zone u Hrvatskoj. Isto tako to pitanje je dosta važno i zbog reći ću dijela nacionalne sigurnosti jer je važno da određeni da tako kažemo podaci u nekoj fluktuaciji zapravo budu pod izravnim nadzorom države, a svi smo svjesni dakle da su kao i u zračnom prometu velike turbulencije i promjene vlasništva kod teleoperatera. Tako evo zadnji, nisu baš zadnji podaci, od prije par mjeseci i sam VIP ima novog

naći interes da i građani koji na tim područjima žive imaju istu uslugu kao što imaju građani u centrima urbane anglomeracije. Zaključno dakle, jedna smo od prvih zemalja EU koja je predala u ovom dijelu, dakle programe na pred notifikaciju i program za Last mile, dakle onu zadnju milju i program za razvoj agregacijske infrastrukture. infrastrukture. I sad nas zapravo čekaju narednih par mjeseci komunikacija sa Komisijom i prolazak već nekog najboljeg win win – win modela kako bi iskoristio, dakle potencijal koji nam postoji kroz CEF i kroz strukturni fond i kako bi bijele zone u Hrvatskoj bile na taj način iskorištene. Dakle, to će se događati sigurno u sljedećem periodu. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Očitovanje poštovane zastupnice Nada Turina Đurić. Zahvaljujem se ministru i evo drago mi je čuti da je Vlada se uključila. Naime, imamo saznanja da su projekti koji idu u pravcu osiguranja ovakve infrastrukture išli prema Europskoj komisiji. Ono što mislim da bi trebalo upozoriti sve jedinice lokalne samouprave i regionalne samouprave je da se trebaju aktivno uključiti i to hitno, aktivno uključiti u predlaganje tih projekata jer naravno bez onog stvarnog stanja na terenu neće biti moguće kvalitetno izradit projekte, a onda naravno ni povući novce na vrijeme. Hvala lijepa ministre. Hvala i vama poštovana zastupnice. 19 pitanje i poštovana zastupnica Ivana Posavec Krivec. **Posavec Krivec, Ivana (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Svoje pitanje upućujem potpredsjedniku hrvatske Vlade i ministru regionalnog razvoja i fondova EU. U ovu godinu svi skupa ušli smo sa dozom optimizma i velikih očekivanja, pa tako ni ne čude podaci koje je prije nekoliko dana u prošli četvrtak objavio Državni zavod za statistiku koji pokazuju da je hrvatski robni izvoz u protekla dva mjeseca, odnosno u prva dva mjeseca ove godine bio čak 4,1% veći nego u istom razdoblju prošle godine, odnosno hrvatski robni izvoz dosegnuo je 12,12 milijardi kuna. Kada tu vagu gledamo sa druge strane, onda vidimo da na onoj kontra strani protutežnoj imamo isto tako pozitivne rezultate koji govore o smanjenju uvoza. To znači da je uvoz pao za u istom periodu za 2,7% ili je sveden na 18,8 milijardi kuna. Slušajući vas jutros u intervjuu u hrvatskim medijima čuje se i o podacima koji govore o povećanju osobne potrošnje hrvatskih građana u nekoliko mjeseci koji su iza nas. To sve skupa govori i o tome da dolazi do značajnijeg rasta ukupne potrošnje. Možete li potpredsjedniče hrvatske Vlade možda sve ove protumačiti i kao početak signala za najavu rasta bruto društvenog proizvoda, odnosno da li i nakon jučerašnjeg sastanka koji ste imali sa predstavnicima Europske komisije možemo govoriti o konačnom oporavku hrvatskog gospodarstva u ovoj godini. Zahvaljujem. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovana zastupnice. Odgovor na postavljeno pitanje potpredsjednik Vlade Branko Grčić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, uvažena zastupnice. Da, ovo sve što ste naveli je svakako dobar nastavak trendova iz prethodne godine. svi ti pokazatelji u prošloj godini su bili uzlaznog trenda i sve je kulminiralo u zadnjem kvartalu u prvom pozitivnom desezoniranom stopom gospodarskog rasta nakon 24 kvartala. Praktički nakon 6 godina. U ovoj godini siječanj je bio obilježen padom industrijske proizvodnje i to je bio jedini negativni pokazatelj do sada. Zašto? S obzirom da je naša industrija relativno mala i najmanji poremećaji u nekim velikim firmama poput recimo obustavljanja rada rafinerija u INA-i ili recimo remonta Petrokemije kao najvećeg subjekta u kemijskoj industriji su doveli do te negativne stope. Međutim, sve poslije je bilo samo pozitivno. Dakle i oporavak industrijske proizvodnje u veljači i izvoz, dakle u prva dva mjeseca 4% i osobna potrošnja koja raste praktički osam mjeseci za redom. Sve su to dobri znakovi da će se pozitivni trendovi nastaviti i u ovoj godini. Sada je prerano prognozirati, međutim naša očekivanja jesu da i prvi kvartal ove godine završi sa malim pozitivnim rastom što bi bilo zapravo i konačni izlazak iz krize nakon 2 pozitivna kvartala. Ono što je ovih dana vrlo zanimljivo da i recimo to naši promatrači kao što je MMF jučer koji su uvijek do sada ovih 6 godina krize korigirali stope rasta ali uvijek na dolje, na niže ovaj put kažu ono što su već rekli. Dakle, potvrđujemo stopu rasta za ovu godinu koja se očekuje negdje na razini od 0,5% što jeste i projekcija hrvatske Vlade. sve ono što radimo, a praktički svaki tjedan mi otvaramo neki veliki projekt koji se uglavnom sufinancira kroz EU fondove. Praktički riječ je o investicijama od 10 pa do 250 milijuna eura jeste doprinos oporavku posebno onih sektora koji su u ovom razdoblju iza nas najviše doprinijeli padu gospodarstva. To je prije svega i građevina koja je 6 godina padala. Ja se nadam da ćemo u ovoj godini barem zaustaviti taj pad od prošlogodišnjih 6, 7%, da ćemo u ovoj godini osigurati barem stagnaciju, a onda jedan uzlazni trend na valu novog investicijskog ciklusa. Vodoopskrba, dakle infrastrukturni radovi, mostovi, ceste, obnova željeznica to su projekti koji nose investicijski val od nekoliko milijardi eura u par idućih godina plus ove velike potpore o kojima smo malo prije govorili direktno malim i srednjim poduzetnicima 4 i pol milijarde kuna iz EU fondova. To nikad do sad nije bilo i to se mora vidjet. Zadnji pokazatelji FINA-e, dakle zadnji pokazatelji o financijskom poslovanju za prošlu godinu su izuzetno ohrabrujući. To ne može nitko poništit. Dakle, učetverostručila se neto dobit gospodarskih subjekata u Hrvatskoj, u prošloj godini, učetverostručila. Sa nekih 4 na gotovo 15 milijuna kuna, pardon govorim o milijardama ne milijunima. To je nešto što je sasvim ohrabrujuće. A s druge strane maloprije je bilo ovdje pitanja i o kretanju zaposlenosti, da, i u zaposlenosti se vide jasni trendovi koji isto tako smanjuju broj nezaposlenih na zavodu, negdje oko 57 000 manje je nezaposlenih registrirano u ovom trenutku nego što je to bilo prije godinu dana. Zahvaljujem. Iduće pitanje postavlja uvažena Nada Murganić, potpredsjednici Vlade i ministrici socijalne politike i mladih gospođi Milanki Opačić. **Murganić, Nada (HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana potpredsjednice pitanje ću vam uputiti, a vezano je za ugovor koji je Vlada Republike Hrvatske sklopila sa Svjetskom bankom vezano za kredit od 70 milijuna eura. U Hrvatskom saboru bio je na potvrdi taj ugovor, međutim i tada u raspravi, a i inače u javnosti baš se nije stekao dojam da je svima jasno, a čak i Vladi da je jasno, za što će se toliki novac upotrijebiti. Naime, u vrijeme prevelike prezaduženosti RH dizati kredit od 70 milijuna za socijalnu za socijalnu reformu, a predviđeno je projekata za 20 milijuna kuna, postavlja se pitanje zašto smo prihvatili 50 milijuna tzv. nagradnog bonusa koji se tako zove, a ustvari ima sve elemente kredita, vraćati će se po kamati i u anuitetima čak do 2038. godine. Naime, moje pitanje se odnosi na to kako to da se tako velika ulaganja usmjerena upravo na uštede u socijalnoj skrbi kada znamo da socijalna skrb nema niti godišnji tako veliki proračun u kojem će se takve uštede dugoročno moći i predvidjeti odnosno isplatiti, odnosno moje pitanje je i to kako to da ste kao potpredsjednica Vlade izabrali da projekat suzbijanja zlouporabe i korupcije primijeni se upravo baš u socijalnoj skrbi pa se stječe dojam tko je to tako tamo korumpiran, da li stručni socijalni radnici ili njihovi siromašni korisnici?

priča o ovom zajmu, dakle ovo nije prvi zajam koji je Vlada Republike Hrvatske uzela, prije mene uzela je Vlada isto HDZ-a koja je zajam Svjetske banke trebala upotrijebiti za informatizaciju sustava socijalne skrbi. Nažalost, nije ništa napravljeno. Vi znate da kada sam ja došla da sam morala raditi posao koji je plaćen ali nije napravljen. Možete se vi smijati ali i djelatnici Svjetske banke odnosno rukovodeći ljudi Svjetske banke to isto tako znaju jer sam otišla s njima u centre da im pokažem da nema uvezanosti nikakve i da naprosto kompjuteri još uvijek stoje zamotani u kartonima. Dakle, informatizacija je trebala biti provedena, nije. Mi smo je proveli, uvezali. Sustav socijalne skrbi u principu je jedini sustav koji može povlačiti 9 podataka u ovom trenutku i vidjeti 9 podataka o našim korisnicima. To je prvenstveno napravljeno radi bolje kontrole samih trošenja sredstava jer je riječ o sredstvima poreznih obveznika. Ali isto tako i kao olakšanje djelatnicima centara socijalne skrbi koji više ne moraju tražiti građane da donose određene podatke nego mogu 9 podataka koji su im ključni za donošenje odluka da li netko ima pravo ili nema mogu povlačiti putem aplikacije socijalne skrbi. One uštede koje su ostvarene u smislu da su neki koristili sustav koji nije bio dovoljno kontroliran mi smo preusmjerili na novčane naknade. Dakle, nismo vratili ministru Lalovcu nego smo novce preusmjerili na podizanje za 200 kn za samce budući da je to kategorija koja je u smislu siromaštva najugroženija i stalno se nalazi ispod linije siromaštva. Mi smo ovaj zajam uzeli zbog toga što su potrebne dodatne reforme u sustavu socijalne skrbi, ali on je puno širi. Dakle, ova sredstva koristi i Ministarstvo rada i mirovinskog sustava za sustav jedinstvenog tijela vještačenja koje će na jednom mjestu vještačiti ljude i po prvi puta ćemo u RH imati jedno tijelo koje će po jedinstvenim standardima vještačiti stupanj invalidnosti. Dosada smo imali nepravdu, za isti stupanj invalidnosti dobili ste jedno pravo u Varaždinu, drugo u Splitu. Sada to više nije moguće, kod ministra Mrsića se formirano je dakle jedinstveno tijelo vještačenja, međutim još uvijek treba jedan dio sredstava koji će to tijelo ustrojiti da doista na razini cijele Hrvatske može određivati promptno sve ono što je ljudima koji imaju problema sa invaliditetom važno, da dobiju određena prava. Što se tiče drugih reformi, jedna od najvećih reformi jedinstveni je novčani centar kojega mi radimo u sustavu socijalne skrbi. Jedinstveni novčani centar koji bi trebao u nekoliko godina svih 70 novčanih naknada koje država daje prema građanima isplaćivati na jednom jedinom mjestu a to su uredi državne uprave. Negdje do kraja godine trebala bi ići prva naknada u te jedinstvene novčane centre, to je naknada zajamčene minimalne naknade dakle naše socijalne naknade, međutim u 2016. trebaju ići tamo i dječji doplatak i porodiljna naknada i određene roditeljske potpore. Dakle, to je jedno mjesto na kojem će prvo država znati što isplaćuje prema građanima, ali isto tako građanin više neće ići na 10 lokacija nego će na jednoj lokaciji moći dobiti sva svoja prava. Tu je isto tako u tom zajmu i projekt transformacije domova. Dakle, mi smo u prošloj godini više od 500 ljudi iz institucija premjestili u stambene zajednice gdje je kvaliteta njihovog života puno veća i puno bolja. Da nisam kao ministrica ništa napravila nego tih 500 ljudi maknula iz institucija i osigurala im puno bolji i kvalitetniji život mislim da sam, što se mene tiče barem, napravila jako veliki posao. I naravno tu je još i određena poboljšanja kada je u pitanju inspekcija koja radi određenu kontrolu i nadzor. Nije to nikakva iznimka u Hrvatskoj, sve zemlje EU rade na inspekcijama, na pojačanom nadzoru zato što je riječ o novcima poreznih obveznika i treba doista vršiti stalno nadzor. Nitko ne kaže da netko radi namjerno određene propuste ali propusti se dešavaju i tome služe i inspekcije i nadzori. Hvala lijepa. Komentar odgovora poštovana Nada Murganić. da za te zakone nisu potrebna dodatna financijska sredstva, niti ih treba osiguravati u državnom proračunu već da će se zakon implementirati iz razloga što će se uvesti dobrim poboljšanim zakonom nove racionalizacije. I sada se s pravom i mi u socijalnoj skrbi čudimo zašto smo kratki čak za 70 milijuna eura? Jedinstveni novčani centar bio je obaveza jedan od projekata koji je obećala ova Kukuriku vlada i on ima jako dobru podlogu bez obzira što možda i nije slažem se potpuno završena informatizacija. Ali vi ste i sami zadovoljni sa SKRBNET-om i on je funkcionirao. Postavljam pitanje pa kako je moguće da nam trebaju toliki milijuni eura samo zato da se novčane naknade iz Centara za socijalnu skrb preusmjere na Urede državne uprave? Ne znam da li znate kada se donosio Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja upozoravali smo da će se rasturiti stari sustav a da se novi, ministrice četvrti je mjesec, još nije uspostavio a mi trebamo nekoliko milijuna eura da bi se novi vještaci naučili raditi. Ono što je posebno za socijalnu skrb i radnike u socijalnoj skrbi ponižavajuće da za sve imamo vanjske konzultante, univerzalne majstore koje se čak konzultiraju kada je gospodarstvo u pitanju, pa socijalna skrb, pa zdravstvo. Pa zar mi nemamo ljudi koji mogu to raditi a bolje poznaju sustav i puno jeftinije? Ja se zaista jedino nadam da će ovaj projekat suzbijanja korupcije i zloupotrebe profunkcionirati pa ćemo vidjeti gdje će se i da li će se toliki zaduženi novac na račun poreznih obveznika i na račun onih najsiromašnijih vidjeti gdje se je zamaglio. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Svoje pitanje postavit ću premijeru gospodinu Zoranu Milanoviću. Gospodine predsjedniče Vlade Hrvatska je u postupku i prekomjernog deficita i u postupku makroekonomske neravnoteže, da je s pravom u postupku i jednom i drugom dovoljno govori činjenica da ste u potpunosti netočno informirali hrvatsku javnost vezano za deficit u 2014. godini. Naime, početkom ove godine prije svega par mjeseci javno ste se hvalili kako će deficit za prošlu godinu iznositi nešto više od 12 milijardi kuna, međutim ovih dana smo dobili informaciju da će deficit za prošlu godinu biti veći ni manje ni više nego za 50% u odnosu na ono što ste najavljivali. Dakle, deficit će biti oko 18 milijardi kuna. Kako je moguće da ste pogriješili za 6 milijardi kuna kad se govori o proračunu? Oče li i ovogodišnji proračun doživjeti istu sudbinu? Europska komisija očekuje, kao što smo mogli vidjeti jučer dodatne uštede u visini od 0,4% BDP-a odnosno negdje oko 2 milijarde kuna. Iz medija možemo vidjeti da se uštede planiraju agencijama, zavodima, institutima, na javnim investicijama no neki i spominju podizanje poreza i podizanje trošarina. Osim uštede od 0,4% BPD-a Komisija očekuje i prijedlog strukturnih reformi kako ne bismo prešli u slijedeću fazu u postupku makroekonomskih neravnoteža. Gospodine predsjedniče, evo molim vas da nam kažete, zapravo hrvatskoj javnosti da rečete koje su to strukturne reforme, kako će izgledati proračun za ovu godinu, koliko će se on stvarno realno smanjiti i koja će biti sudbina tog proračuna, hoće li on narasti kao deficit, hoće li narasti kao i u prošloj godini evo 50% više nego što ste najavljivali na enormnih 18 milijardi kuna? **Stazić, Nenad (SDP)** Na pitanje odgovara predsjednik Vlade Zoran Milanović. Izvolite. Nije vam to točno. Deficit je i dalje centralne države 12 i nešto milijardi kuna, trebao je biti 15, imali smo uštede od 3 milijarde kuna. Radi se o takvoj metodologiji koja se primjenjuje prema svima pa onda i svima povećava deficit. Da je to tako bilo u vrijeme prethodne Vlade deficit bi bio 30 milijardi kuna. Dakle, brojke iza kojih stojimo stojimo. Dakle, gospodari se racionalnije, odgovornije. Najveći dio, najveći dio deficita ide na otplatu kredita i kamate, kredita. Dakle, Hrvatska je vrlo blizu primarnog suficita što znači da kada ne bi bilo svih mogućih dugova koje imamo, šaptanja, šaptanja, da bi Hrvatska praktički bila u suficitu. Dakle, sjetimo se što je bilo 2011. godine i koliko je od ukupnog deficita išlo na potrošnju i na prekomjerne troškove države. Mi danas jesmo opterećeni dugom puno manje nego neke države, mnoge su opterećene ali je ta situacija puno čistija i puno upravljivija nego prije četiri godine i to su činjenice, a metodologija je metodologija. Dakle, svako jamstvo, svaki detalj se računa u državni dug. Da je to tako uvijek bilo uopće bojim reći koliki je hrvatski deficit bio 2011. godine, strah me je to reći, ali ovo je dakle deficit centralne države od 12 milijardi i još nešto milijuna kuna. Trebao je biti 15, 12 je, možete biti mirni.

Pa meni se čini da ste se vi više došaptavali sa vašim ministrom kojeg mnogi zovu optimistom bez pokrića, je činjenica da je objavljen podatak da je deficit za prošlu godinu 18 milijardi kuna. Od te činjenice ne možete pobjeći, ne možete pobjeći ni od činjenice, od netočnog podatka kojeg ste danas iznijeli a to je da rate kredita ulaze u taj deficit, ne ulaze, ne ulaze, ne ulaze. Prema tome, ponovno se konzultirate sa optimistom bez pokrića, gospodinom Grčićem. Prema tome, gospodine predsjedniče nemojte obmanjivati hrvatsku javnost. Bilo bi dobro da u ovom trenutku otvorite dijalog sa svima u hrvatskom društvo kako bismo izašli iz ove situacije a posebice kada taj dijalog dolazi od institucija kao što je institucija predsjednice Republike. Dakle otvorite dijalog o lošem stanju i otvorite dijalog o pronalaženju rješenja jer očigledno da sami ne znate pronaći rješenja. Nažalost, prisilit će nas Europska komisija da određena rješenja brzinski tražimo i to je ono čega se bojimo. Bojimo se da ćete u sljedećih pet dana donijeti možda i neke nerazumne odluke i neke nepovoljne odluke za hrvatske građane, a imali ste prilike da u jednom otvorenom dijalogu sa svima pa i sa nama ovdje u Hrvatskom saboru raspravimo o ključnim i temeljnim potezima koje Hrvatska treba povući kako ne bi dalje upadala u probleme s kojima se susrećemo očigledno svakodnevno i s kojima ćemo se susretati u budućnosti. A kakav će biti stvarno deficit u ovoj godini, ja mislim da ćemo vrlo brzo vidjeti i nadam se obzirom na ove zahtjeve iz Europske komisije da ćemo vrlo brzo raspravljati o rebalansu državnog proračuna ovdje u Hrvatskom saboru pa da ćete valjda tada otvoriti karte i reći koje strukturne reforme i kako mislite premostiti cijelu situaciju. Pravo da postavi pitanja sada dobija poštovani Draženko Pandek. Izvolite. **Pandek, Draženko (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pitanje je za ministra financija gospodina Borisa Lalovca. Pažnju mi je privukao podatak da su u prvom kvartalu ove godine prihodi državnog proračuna porasli na razinu od nekih 21,9 milijardi kuna. dio porasta od toga imamo zahvaliti porastu prihoda od PDV-a u odnosu na isto razdoblje prošle godine porastao za skoro za milijardu kuna. Rasli su i prihodi kako smo mogli vidjeti o poreza na dobit, poreza na dohodak pa i trošarina. biti me zanima koja je osnova tog rasta odnosno radi li se tu o većoj poreznoj disciplini koja je rezultat možda uvođenja reda u to područje ili ipak o većoj gospodarskoj aktivnosti? I onda u skladu s tim da li možemo govoriti o određenim trendovima koje su eventualno projekcije? Na pitanja odgovara ministar financija gospodin Lalovac. Izvolite. **Lalovac, Boris (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi zastupniče hvala na pitanju. Da, prvi kvartal ove godine pokaziva da prihodi od PDV-a su negdje milijardu kuna veći nego što su bila u prvom kvartalu prošle godine. više je razloga za to, svakako ono što ohrabruje da se sve pokazatelje ono što je nedavno dala i FINA objavila podatke za 2014.godinu i podaci iz fiskalizacije i podaci DZS-a pokazuje da se gospodarske aktivnosti imaju pozitivne trendove. To najbolje vidimo po PDV-u jel po samom to rastu naplate po PDV-u se vidi puno prije nego što dođu obračunske kategorije i prije nego što DZS ispita određene gospodarske aktivnosti. Znate da smo u ove zadnje dvije godine bile su brojne promjene u sustavu PDV-a podizanja granica PDV-a sa 85 tisuća na 230 tisuća kuna, znači jako veliki broj malih poduzetnika izašao iz sustava PDV-a, također ulaskom u EU promijenila se metodologija obračuna PDV-a plaćanja PDV-a kod uvoza, također brojne promjene PDV-a su bile kod naplate kod malih i srednjih poduzeća negdje onih do tri milijuna kuna gdje smo rekli kada se naplati PDV da se tada i plati državni proračun, te također jedna vrlo velika promjena koja je bila u sustavu PDV-a odnosila se na građevinska poduzeća gdje su oni mogli koristiti taj PDV za svoju likvidnost, a nije ulazio u proračun. Znači sve ove mjere koje Vlada RH sada sam ih ovdje nabrojao 3, 4 mjere su pozitivno utjecale na gospodarske aktivnosti i sada se ogleda u povećanim prihodima PDV-a. Znači ne mora značiti da svaki puta jačom nekakvom poreznom disciplinom možete naplatiti PDV nego svakako u partnerskom odnosu sa poduzetnicima gdje slušamo i razumijemo probleme koji se nalaze, a vidite da se to u konačnici i vraća kroz pojačane poslovne aktivnosti. Zahvaljujem. **Stazić, Nenad (SDP)** Poslušajmo sada pitanje Nadice Jelaš. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pitanje postavljam ministru poduzetništva i obrta gospodinu Gordanu Marasu. Dakle jedna od dobrih obećavajućih rekla bih vijesti koju smo ovih dana čuli, a objavila ju je Financijska agencija o tome da su hrvatski poduzetnici u 2014.godini ostvarili čak 200% veću dobit od 2013.godine. Naime, eto nažalost oporbenog HDZ-a. Dakle u 2013.godini dobit je iznosila 4,5 milijarde kuna dok je u 2014.čak 9,5 milijardi veća te iznosi 14 milijardi. Naravno da su za ovakve rezultate najzaslužniji sami poduzetnici, prvenstveno oni koji su orijentirani prema izvozu i doprinose njegovom kontinuiranom rastu, ali zasigurno je i to da je ovako dobrim pozitivnim trendovima doprinio i ulazak Hrvatske u EU, ali i svi napori koje Vlada ulaže prvenstveno eto prema onim poduzetnicima koji su orijentirani k izvozu. U tom kontekstu važno je naglasiti da će otprilike za mjesec dana hrvatski poduzetnici moći aplicirati na bespovratna financijska sredstva europskih strukturnih fondova koja su mnogostruko veća nego što je to do sada bio slučaj. Naime, u tekućoj financijskoj perspektivi od 2014.do 2020.godine hrvatskim malim i srednjim poduzetnicima na raspolaganju je 7,5 milijardi kuna. Vaše ministarstvo je prije otprilike tjedan dana plasiralo pozive za dodjelu sredstva u 2015.godini u ukupnoj vrijednosti od preko milijardu kuna. U tom smislu moje pitanje gospodine ministre glasi, koje tvrtke konkretno iz kojih djelatnosti će moći aplicirati na navedena sredstva, o kojim iznosima potpora je riječ i kada ćete potpisati prve ugovore o dodjeli sredstava? **Stazić, Nenad (SDP)** Na pitanja odgovara ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan Hvala lijepo na pitanju. Dobro ste primijetili da su trendovi pozitivni, da su tvrtke ostvarile 200% veću dobit, da su mali poduzetnici zaposlili 25 tisuća više ljudi nego godinu dana prije, da je izvoz narastao među malim i srednjim poduzetnicima preko 7 milijardi kuna. I to su trendovi koji su ohrabrujući, naravno najzaslužniji su poduzetnici. Nakon toga i jedan veliki izazov je tržište koje je pred nama. Ali tome smo doprinijeli i mi kao Vlada sa određenim poticajima i sa određenom promjenom i klime i raspoloženja i nekim potezima poput i plaćanja PDV-a po naplaćenoj fakturi i povećanju razine za ulazak u PDV na 230 hiljada Omogućili smo naravno da se u 2013. i 2014. više tvrtki otvori jer je pojednostavljeno otvaranje tvrtki i sve to je dovelo do ovih rezultata. A koliko su poticaji doprinijeli tome vrlo jednostavno je vidjeti samo iz grafikona koji govori da smo krenuli 2102. sa 376 milijuna kuna poticaja, 2013. 730 milijuna kuna, 2014. milijardu i 240 milijuna kuna i ova godina će biti 4,3 milijarde kuna poticaja najviše iz Europske unije. Bilo bi dobro da smo se na taj način postavljali i prije 2010., '11., '09. da smo poticali male i srednje poduzetnike vjerojatno bi ovi rezultati o kojima vi govorite već tada dali određene pozitivne signale ali nismo, nažalost smo se stiskali i nismo pomagali onima koji mogu najviše pomoći da hrvatsko gospodarstvo krene naprijed. Što se tiče ovog natječaja koji ste spomenuli on je raspisan prije tjedan dana za, znači naredno razdoblje od 2014./2020.. Radi se o najvećem natječaju ikada raspisanom u Hrvatskoj, jednom natječaju za milijardu i 130 milijuna kuna namijenjenom malim i srednjim poduzetnicima i na njega se mogu javiti gotovo svi mali i srednji poduzetnici izuzev poljoprivrede i ribarstva i određenih djelatnosti poput rudarstva i drugih stvari koje su vezane za određene druge resore, odnosno za nešto šta se po direktivama Europske komisije ne podupire na ovaj način. Znači milijardu i 130 milijuna kuna najveća moguća potpora je 15 milijuna kuna za proizvodnju i moguće je znači otvoriti halu, otvoriti i kupiti strojeve do 15 milijuna kuna. Sa druge strane participacija i bespovratna sredstva se odobravaju od 35 do 45%. Za 45% je za male poduzetnike za one koji imaju manje od 50 zaposlenih a 35% za one koji imaju više od 50 zaposlenih. Znači mogućnost vrlo jednostavna i vrlo lagana da se dođe do 15 milijuna kuna za projekt od primjerice 30-ak milijuna kuna otvara mogućnosti da u ovoj godini već ugovorimo stotinjak, 150 projekata. I ja sam uvjeren da ćemo s obzirom na dinamiku koju smo imali u prethodnim natječajima od objave a to je bilo prošli tjedan u četvrtak do sklapanja prvih ugovora imati period od ne više od 6 mjeseci. Znači možete očekivati da će prvi poduzetnici potpisati ugovore u 9., 10. mjesecu i da će se ti projekti vrlo brzo krenuti sa realizacijom. Znači vrlo jasna poruka poduzetnicima, sredstva su osigurana, mogućnosti imate pa i za vlastito financiranje kroz određene mogućnosti kreditiranja preko Hrvatske banke za obnovu i razvoj bitno je samo da imate dobar projekt. I sve je naravno vrlo transparentno i na taj način želimo doći do svakog pojedinca, svakog poduzetnika kako bi ostvarili svoje projekte i nastavili ove pozitivne rezultate. Hvala vam lijepo. Zastupničko pitanje sada će postaviti kolega Franjo Lucić. Izvolite. **Lucić, Franjo (HDZ)** Hvala lijepo. Ja svoj pitanje upućujem ministru poljoprivrede, gospodinu Tihomiru Jakovini. Gospodine ministre kako je moguće da je odlukom Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju špekulativnih zaliha šećera utvrđeno postojanje špekulativnih zaliha u tvrtkama u kojima iste zalihe šećera nisu utvrđene u nadzoru nadležnih državnih tijela. Niste li već sa cijenom šećera koju moraju plaćati naši prerađivači dovoljno naštetili prehrambeno prerađivačkoj industriji i hoće li troškovi povlačenja šećera sa tržišta postati troškovi državnog proračuna u slučaju podizanja ustavnih tužbi od strane prerađivača što oni najavljuju? Stvara li se ovdje još jedna šećerna afera? I hoće li mi kako je svojedobno i predsjednik vlade Srba, Hrvata i Slovenaca Nikola Pašić u šećernoj aferi vezanoj uz njegovog sina prije gotovo jednog stoljeća odgovorio "Deca ko deca vole šećer.". I vi odgovoriti kako je sve po zakonu i pravdi. Ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina, izvolite. **Jakovina, Tihomir (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Kolega Lucić u …/Govornik se ne razumije./… špekulativnih zalihama šećera i ostalih poljoprivrednih proizvoda je obaveza koju smo morali ispoštovati i preuzeti sukladno ulasku Republike Hrvatske sa 1.7.2013. godine. na osnovu koje je Komisija izračunala prekomjerne količine šećera a ovdje pitate o šećeru za gotovo 140 poslovnih subjekata koji su na svom skladištu vezano za trogodišnji prosjek uvoza, izvoza, proizvodnje zaliha u trenutku ulaska u Republiku Hrvatsku imali je zapravo provedbena metodologija kako je to računala Europska komisija za cijelu Republiku Hrvatsku. Napomenuti ću da su prvi izračuni od strane Komisije koji su došli i koji su teretili Republiku Hrvatsku bili na nivou gotovo 56 tisuća tona prekomjernih zaliha. Da smo u idućih par mjeseci uspjeli ispregovarati i na osnovu određenih izuzeća i argumenata to skinuti na nekih 37 tisuća tona prekomjernih zaliha. Svi naši poslovni subjekti koji od uvoznika, od samih šećerana do konditorske industrije su već 2012. godine imali prezentacije u kojim smo ih upoznali šta se može desiti da ako u tom periodu od zadnje 3 godine koje računa komisija šta bi im se moglo desiti ako imaju većih količina šećera u svojim zalihama odnosno u promatranom periodu. Te smo prezentacije radili kako Ministarstvo poljoprivrede, tako na Vijeću za prehrambenu industriju u kojem sjede svih 20-ak najvećih hrvatskih tvrtki koje se bave da li konditorskom industrijom ili direktno šećerom, kao što su bile prezentacije i u Hrvatskoj gospodarskoj komori koja je aktivno radila na tome. U tim prezentacijama smo zapravo i predočili šta se desilo baltičkim zemljama odnosno zemljama koje su ulazile u zadnjem krugu sa detaljnim izračunima i pokazateljima kako se to radilo na njihovom primjeru, na neki način već i pripremajući naš realni sektor da će slična ili ista metodologija biti primjenjivana i za Republiku Hrvatsku. Na Vijećima za prehrambenu industriju su bili i drugi kolege iz Vlade i ministar financija koji je točno u prezentaciji i pripremi uredbe rekao da to neće biti trošak i nećemo dozvolit da to bude trošak koji će pasti na račun državnog proračuna nego u pravilu na one koji nisu dobro planirali uvoz odnosno zalihe i u trenutku ulaska Republike Hrvatske imali veće količine šećera na zalihi ili ne. Vladina uredba nakon završenih umanjenih količina koje smo dobili od komisije, druga uredba je išla samo korigirati rok do kad tu količinu moramo izvest, govorimo o 30.9.2015. godine. Do kraja godine moramo izvijestiti komisiju o tome da smo izvezli na treća tržišta. Čak u trenutku ako ćemo pogledati i cijene po kojima su poslovni subjekti uvozili 2012. i 2013. i normalne količine, ali i one količine koje su imale u bescarinskom uvozu na VTO kvote pokazuju velikim razlikama u cijeni odnosno dobitima koje su ostvarili u 2012. i 2013. Preko 700 eura eura je bila cijena, oko 750 eura čak je bila tona šećera, bescarinski se uvozila za 300 do 320 ili 350 tona. Jednostavno su loše planirali, znali su, bilo im je prezentirano, bilo im je objašnjeno šta se desilo zapravo u zemljama koje su zadnji puta ulazile, a imale su špekulativne ili prekomjerne zalihe u svojim skladištima, u svojoj proizvodnji u 3 godine i jednostavno moramo provesti ono što je naša obaveza. Sustav je napravio maksimalno što je, uspjeli smo argumentirano objasniti da i zbog loših vremenskih loših vremenskih prilika u tri godine suše, poplava, kiša, zbog zabrane uvoza šećerne repe iz trećih zemalja nismo mogli na neki način imati ni digestiju ni proizvodnju koja je. Dobili smo opravdano umanjenje, ali ovih 37 000 do zadanog roka moramo izvesti i to naši poslovni subjekti znaju. To moraju jednostavno napraviti. Cijene šećera trenutno su puno niže odnosno po toni izvezenog šećera poslovni subjekti eventualno imaju štetu od 100 do 120 eura. **Stazić, Nenad (SDP)** Vrijeme ministre. Sad ćemo čuti da li je kolega Lucić zadovoljan ili nije ovim odgovorom. Naravno da nisam zadovoljan gospodine potpredsjedniče jer upravo oni ljudi koji dolaze iz prerađivačke industrije tvrde upravo suprotno, da ova komisija koju je oformilo ministarstvo i ove tvrdnje koje iskazuje ministar poljoprivrede nisu točne. Prehrambena industrija i konditorska industrija koja danas zapošljava preko 14 000 ljudi je doista ogorčena na ovakvo rješenje ministarstva i oni će svoju upravo, svoj put u dokazivanju svega ovoga tražit na Ustavnom sudu. I bojim se da će kao i mnoge druge prijave koje su uslijedile od trgovačkih društava, a sjećamo se i afere prošlogodišnje također sa kvotama šećera gdje je sud presudio u korist dakle tvrtke Viro da bi ministar rekao jednostavno on ne priznaje sud, on priznaje svoju odluku jer je to njegova odluka. Bojim se da će i ovdje na štetu državnog proračuna također također uslijedit kazne dakle u određenom vremenom periodu jer upravo ovih 140 trgovačkih društava tvrdi kako imaju odgovorne zalihe, kako su zalihe samo na mjesec dana, da nisu imali prekomjerne zalihe, a kamoli špekulativne zalihe. Gospodine ministre, bilo bi bolje da ste se konzultirali, dogovarali, da ste jednostavno i prihvatili sugestije trgovačkih društava. Ovako uništavate najprofitabilniju prehrambenu konditorsku industriju i vaše odluke će itekako imat velike štete upravo na ovu profitabilnu proizvodnju u Republici Hrvatskoj. 25. pitanje postavlja kolegica Karolina Leaković. Izvolite. **Leaković, Karolina (SDP)** Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Pitanje upućujem ministru rada i mirovinskog sustava gospodinu Mirandu Mrsiću. Ono se odnosi na program garancije za mlade, odnosno mjere koje je Vlada Republike Hrvatske u okviru tog programa poduzima kako bi smanjila nezaposlenost mladih. Osobito me poštovani ministre zanima mjera koju smo donijeli izmjenama Zakona o doprinosima, a odnosi se na mjeru koja je namijenjena poslodavcima koji sklope s mladom osobom ugovorom na neodređeno vrijeme, dakle oni se oslobađaju plaćanja doprinosa na razdoblje od 5 godina. U tom kontekstu zanima me koliko je mladih iskoristilo ovu mjeru od početka ove godine, koliko je poslodavaca zaposlilo mlade osobe i općenito kakvi su trendovi u tom smislu zabilježeni od početka ove godine u odnosu na zapošljavanje mladih. Zahvaljujem. Na pitanje odgovara ministar Mrsić, izvolite. **Mrsić, Mirando (SDP)** Hvala lijepo. Trendovi na tržištu rada se mijenjaju, od onih godina recesije kada smo akumulirali broj nezaposlenih u Hrvatskoj, u ovom trenutku u Hrvatskoj se zapošljava. Vidimo to u SZ županijama koje su inače vrlo jake u malom i srednjem poduzetništvu gdje ova prva tri mjeseca bilježimo porast broj zaposlenih. Mjere aktivne politike zapošljavanja koje smo počeli provoditi u vrijeme krize kada nije bilo otvaranja radnih mjesta daju svoje rezultate. Od 47 000 mladih ljudi koji su bili u stručnom osposobljavanju za rad, ona mjera 1600 odnosno 2400, otprilike 28 000 mladih ljudi je dobilo radno mjesto, dobilo ugovor o radu bilo na određeno, bilo na neodređeno vrijeme. I kada smo analizirali tu mjeru vidjeli smo da preko 90% mladih ljudi dobiva ugovor na određeno vrijeme bez obzira na stručnu spremu. a i Sabor je to potvrdio izmjenom Zakona o doprinosima omogućila da poslodavac ukoliko zaposli mladu osobu mlađu od 30 godina i da joj ugovor na neodređeno vrijeme da će biti oslobođen doprinosa na plaću onaj bruto dva u iznosu od 17,2% što na prosječnu plaću kroz 5 godina iznosi oko 100 000 manje kuna uplata u državni proračun. Dakle, olakšica To nije usmjereno samo ka poslodavcu jer će biti mu jeftinije otvoriti radno mjesto i dati ugovor na neodređeno vrijeme, nego je to i mjera koja je izuzetno i populacijska mjera. Usmjerena je ka mlađim ljudima, jer sa ugovorom na neodređeno vrijeme možete početi početi razmišljati o zasnivanju obitelji, o rješavanju stambenog pitanja, daje vam socijalnu sigurnost. Stoga je mjera izuzetno pronatalitetna, izuzetno populacijska mjera i kada smo krenuli sa 1. siječnjem ove godine znali smo da će ta mjera polučiti uspjeh i u prva tri mjeseca ove godine 10 i pol tisuća mlađih ljudi u Hrvatskoj je dobilo dobilo umjesto ugovora na određeno vrijeme ugovor na neodređeno vrijeme što znači da do kraja godine ako nastavimo sa ovim tempom otprilike između 30 i 40000 mladih ljudi u Hrvatskoj će dobiti ugovor na neodređeno vrijeme, ostati u Hrvatskoj, ne tražiti svoje radno mjesto izvan Hrvatske. Mjere koje sada i kroz garanciju za mlade i kroz Europski socijalni fond promoviramo idu za time da u Hrvatskoj se otvore radna mjesta, da mladi ljudi ostanu u Hrvatskoj i da se što više mladih ljudi zaposli na ugovor na neodređeno vrijeme i to uspijevamo. Napominjem da u prva tri mjeseca 10 i pol tisuća mladih ljudi u Hrvatskoj je dobilo ugovor na neodređeno vrijeme, socijalnu sigurnost i ostalo je u Hrvatskoj. Prelazimo na 26. pitanje. Postavit će ga poštovana Sunčana Glavak. Izvolite. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pitanje postavljam predsjedniku Vlade. Gospodine predsjedniče, optimistični potpredsjednik Vlade i ministar financija podnijeli su mjere Vijeću Europske komisije. Naime, nepoznati broj mjera i nepoznati sadržaj tih mjera. Ono što se moglo iščitati iz medija jest da će biti spojene neke agencije, zavodi i instituti u kojima je uzgred budi rečeno zaposleno 26 000 ljudi. Na to smo vas upozoravali prije dva aktualna prijepodneva i tada ste nam rekli da niste tamo nikog zaposlili. Jednako tako na početku mandata doveli ste nepoznati broj ljudi za koje ste rekli da će nakon isteka mandata sa vama i otići. Iskreno se nadam da nećemo morati dugo čekati. Zanima me znate li koliki je broj ljudi u pitanju? Jednako tako me zanima ako se spajaju ministarstva, ako govorite u Bruxellesu u mjerama koje ste predložili Vijeću Europske komisije da ćete smanjiti broj zaposlenih gdje će se zaposliti 1300 novih ljudi za koje su objavljeni natječaji u Narodnim novinama, a oni bi trebali biti zaposleni upravo u ministarstvima, državnim institucijama i zavodima. Ako ste uspjeli to zbrojiti onda se nadam da ste uspjeli i zbrojiti koliko je potrošeno po službenim karticama na što čekamo odgovor već duže od godinu dana po pojedinim ministarstvima. I za kraj, kad smo već kod zbrajanja, molim vas znate li koliko je uzalud potrošeno novca na clin start, outsourcing, HPB, monetizaciju, da ne nabrajam ostale projekte koje ste predložili a potom od njih odustali. Na pitanje odgovara predsjednik Vlade gospodin Zoran Milanović. Izvolite. **Milanović, Zoran (SDP)** Na clin start je nešto potrošeno na početku, doduše to su novci na razini koliko se u vrijeme onih vaših prethodnih Vlada trošilo na fešte na otvaranju mostova, farbanju tunela. Dakle, to je svaka kuna je naravno vrijedna i važna, ali to je u odnosu na ono što se ranije radilo zanemarivo. Agencije smo uglavnom naslijedili, dakle od HDZ-a to je činjenica. I da vam ne bi dalje odgovarao na ove provokacije, neću se svadit sa vama. Dobit ćete pisani odgovor. Želim vam samo reći kad već postavljate takva pitanja dajte naučite da ne postoji Vijeće Europske komisije. To ste rekli tri puta što pokazuje da uopće ne znate koje su institucije EU. Dakle, to ne postoji. Prije je bio jedan lapsus. Uporno kad želite ostaviti dojam govorite o tijelima koja ne postoje. Postoji Europska komisija, postoji Europsko vijeće i postoje sektorska vijeća. To nije teško za zapamtiti. Svi ovi mladi ljudi koji ovdje sad prolaze gore i koji nas slikaju to već znaju, a vi ste šesti mandat u Saboru i to još uvijek ne znate. I to je važno, jer smo ušli u jedan novi svijet. Morate znati koja su to tijela da biste razumjeli koja je priroda mjera koje sa njima dogovaramo. To je jako važno. I nemojte sad reći da sam nepristojan. Ovo vam govorim na najpristojniji i na najdobronamjerniji način, a natječaji su natječaji. Gledajte, natječaj je natječaj. Dakle, promatrajte svaki taj natječaj. Stavite svoje špijune i uhode i neka gledaju točno tko je gdje primljen. Evo ga, kolega Đakić je malo prije spomenuo primjer gdje sumnja na sukob interesa i nepotizam. Ja mislim da ga nema, ali provjerit ćemo. Dakle, sve je vidljivo. Kod nas nema tajni, nema ispod stola, nema FIMI Medie i to teško se uklapa u vaš svjetonazor. Dakle, još jednom Vijeće, Europsko vijeće, Europska komisija nema Vijeća Europske komisije. Ne postoji bečki winer šnicel, samo bečki šnicl. Komentar Sunčane Glavak. Izvolite. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Vlade. Znate na današnji dan to mi je sada palo na pamet potonuo je Titanik. I za I za njega su govorili da je nepotopiv, da je najbolji, da može daleko. A onda je naletio na santu leda i ona ga je zaustavila. Možda su i oni bili malo bahati, možda su i oni željeli nekome docirati kao što to činite vi. Međutim, gospodine predsjedniče Vlade ja se nadam da postoji široko otvoreno more i da Hrvatska neće dugo čekati da vas zaustavi santa leda već će to učiniti izbori. Time što ćete vi nama docirati kako se nešto zove nećete ništa postići. Vaš umiveni imidž u javnosti neće biti umiven, jer kad-tad ponovno ćete izgubiti kontrolu. Ne mogu tu ništa PR stručnjaci, ne mogu tu ništa agencije i to se upravo ovog trenutka događa. Kada nemate što reći onda imate ovaj sjajan osmijeh koji hrvatski građani već pomalo i preziru. Neću odustati od svog pitanja, molim vas da u pisanom obliku dostavite odgovore na moja pitanja. Hvala vam lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče ja sam imala pitanje za ministra Sinišu Hajdaša-Dončića no međutim moje pitanje je prilično slično bilo onom pitanju koje je postavila kolegica Nada Turina-Đurić oko širokopojasnog interneta, a ministar je bio ministar je bio vrlo opširan u svom odgovoru prema tome meni gospodine potpredsjedniče uz vašu dozvolu ne preostaje ništa drugo nego konstatirati zadovoljstvo tim izrečenim odgovorom jer mislim da ga nema potrebe ponavljati, ali i činjenicom da zapravo komercijalni interesi stranih kompanija nisu i ne mogu biti ispred interesa države, ispred državnih interesa. O tome je sada dosta i političkih komentara bilo obzirom da je to bila jedna od tema razgovora predsjednice Kolinde Grabar- Kitarović sa kancelarkom Merkel. I drago mi je što je ministar u svom odgovoru spomenuo i jednu i drugu kao i istaknuo činjenicu da ima mjesta i za jedno i za drugo. Zahvaljujem. Pitanja nije bilo pa neće biti ni odgovora. Prelazimo na iduće pitanje, 28., uvaženi Dražen Đurović. Izvolite. (HDSSB)** Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatske vlade prošlo je, 28. svibnja 2014. godine Klub zastupnika HDSSB-a uputio je prijedlog zaključka o provedbi prethodne rasprave radi zakonskog zaustavljanja ovrha, pljenidbi i deložacije hrvatskih građana iz jedine nekretnine koju imaju u vlasništvu, a u kojoj stanuju. Prošlo je 11 mjeseci otkad smo uputili prijedlog za otvaranje saborske rasprave o ovoj temi. Nakon 11 mjeseci ta se točka nalazi na 61. mjestu novog dnevnog reda Hrvatskog sabora, a tad se nalazila na 50 i nekom, prije 11 mjeseci. Vlada Republike Hrvatske nije se očitovala o tom prijedlogu i očito je da ne postoji politička volja vladajuće većine kako Vlade tako i onih koji vode ovaj Hrvatski sabor da se u Hrvatskom saboru uopće otvori rasprava o problemu dužničkog ropstva hrvatskih građana. Dakle, vi ste dali neke mjere i predložili ste neke mjere. Mi nismo predložili mjere, mi smo predložili otvaranje sveobuhvatne rasprave u Hrvatskom saboru kako plenarno tako i u različitim odborima sa ciljem da vidimo da li mi kao tijelo možemo postići neke zajedničke zaključke koje bi uputili prema Vladi RH i obvezali je da neke neke mjere poduzme glede tog problema. Ne vidim razloga zašto ni Vlada Republike Hrvatske se ne želi očitovati o ovom prijedlogu niti predsjedništvo Hrvatskog sabora ovu točku dnevnog reda ne želi ni na koji način staviti na dnevni red. Stoga je pitanje vama da li će Vlada Republike Hrvatske uopće do kraja ovog mandata se očitovati i o ovom prijedlogu kluba HDSSB-a? Hvala. Na pitanje odgovara predsjednik Vlade, poštovani Zoran Milanović. Pantovčak je podnio ustavnu tužbu odnosno ustavno sredstvo protiv tog zakona. Nevjerojatno ali istinito. Dakle, prema toj mjeri nakon što su se stekli svi uvjeti za ovrhu, odnosno za deložaciju, ta grozna riječ, osoba ima ustvari pravo još godinu dana provesti u toj nekretnini i plaćati nekakvu srednju najamninu. Drugim riječima, još na godinu dana se odgađa odnosno anulira pravo vlasnika da dobije svoje. Znate kako to izgleda u mnogim zapadnim državama? Dužan si i ideš van. Mi smo tu toliko socijalni, toliko iskalkulirani, toliko hodamo po jajima da bismo onom broju ljudi koji se nađu u tom problemu, s time što to nisu samo dugovi bankama, to su i dugovi čovjeka čovjeku, obitelji obiteljima, ne samo bankama. Dakle, da se to pravo vlasnika na neki način odgodi ili osujeti. Zamrznuli smo tečaj franka, administrativno to je jedna mjera koja će vam ono u teoriji i praksi biti dvojbeno tretirana. Mi smo to napravili, prva Vlada. Ja znam da to košta, ja znam da će to koštati banke, da bankama to nije drago i ja znam da će banke zbog toga imati manju dobit, da će plaćati manji porez. Jer kada velike banke zarađuju puno i svima nam to malo ide na živce, i meni, i ja im plaćam kamatu od 6% na kredit, onda znam ipak da od te dobiti banaka uzimamo razmjerno veći porez. Sada će taj porez apsolutno biti manji. Ali smo zaštitili jednu grupu ljudi. I ako bude potrebno opet ćemo djelovati. Ali moramo shvatiti i prihvatiti da su pravomoćne i izvršne sudske odluke jedan od temelja poretka i da tu naravno može doći i do zlouporaba i do nepravde ali da to stalno gledamo i držimo pod nadzorom. S obzirom da nisam predsjednik Sabora nemam ništa protiv da se o toj mjeri raspravi sutra, o vašem prijedlogu, ali ovo su činjenice o kojima vam govorim. Dakle, o tome strahovito skrbimo i nismo populisti, nismo demagozi, nismo galamdžije koji će obećati ljudima da će sudski postupak dakle zakonom biti anuliran. Ne znam kako se to radi. Mislim, rado bih ono svakome pomogao. Ja imam jednu nekretninu u kojoj živim i ne znam što bi bilo da nisam u stanju više vraćati ratu kredita. Vjerojatno bih izašao iz stana i uzeo jeftiniji stan. Nešto što je manje, ne znam, što manje košta. Dakle, većina nas je u toj situaciji i potencijalno u tom problemu. I radimo sve da budemo što humaniji prema ljudima i da im ono taj taj čekić zakona koji zvuči tako moćno ali i tako hladno, pravomoćna izvršna sudska presuda, ne bude krvnik. Katkad je to neizbježno. Nekoliko stotina se aktivno ovrha i deložacija provede u Hrvatskoj i to je uvijek muka gledat. Postojimo mi koji to pokušavamo ljudski, politički, konstruktivno riješiti i postoje plitki demagozi koji se ustvari bore protiv pravne države, a znate koje je naličje takve filozofija i prakse? Nema kredita, nema tijeka novca, nema zarade, nema gospodarske aktivnosti, nema izgradnje stanova. Dakle, uvijek pomoći najslabijima i onima koji su jadni i potlačeni ali od slučaja do slučaja, a sistemski ovako kao što radimo dakle zamrzavanje tečaja franka, prije 3 godine mislio sam da to neće bit potrebno, kad je postalo potrebno ova Vlada je djelovala, prethodna je dopustila da se to dogodi.

iako nisam zamijetio da su oni u nekoj mjeri i pretočeni u mjere, no u svakom slučaju ukoliko ste za ne vidim razloga zašto se Vlada Republike Hrvatske nije očitovala o ovom prijedlogu 11 mjeseci od kad smo ga uputili u proceduru? Nekoliko je tu stvari, prvo kad je riječ o kreditima građanima u RH su kolaterale takve kakve nema gotovo ni jedna država EU. Dakle imamo preko pet, šest kolaterala odnosno instrumenata osiguranja koji nisu prisutni u kreditima, kreditnog zaduženja je prebačen i s odgovornosti rizika na kreditnoprimce. Naravno da onda u toj situaciji ti kreditoprimci su dovedeni do te mjere i banke su u tako komfornom položaju da mogu imati kao što i danas imaju praktički najmanji udio loših kreditnih plasmana u EU i to u državi koja je u sedmoj godini recesije, dakle nismo izašli iz recesije, ušli smo u sedmu godinu recesije i bez obzira što smo imali jedan ili dva pozitivna kvartala treći će biti negativan. Prema tome, ostajemo sedmu godinu u recesiji i vjerojatno ćemo imati sedam gladnih recesijskih godina. S druge pak strane u trenutku kad ste vi preuzeli vlast u blokadi je u siječnju 2012. bilo 211 tisuća građana a ukupan dug je bio 13,2 milijarde kuna u ovom trenutku prema zadnjim podacima u blokadi je 317 tisuća građana i dug je 31,5 milijardi kuna. Čak i taj ukupan iznos duga porastao za 7 milijardi kuna od trenutka kad smo mi pisali ovaj dokument prije 11 mjeseci. Mi ne možemo zatvarati oči pred tim problemom i Hrvatski sabor ima odgovornost da razgovara i da predlaže Vladi određene mjere, a ne samo da reagira i odgovara sa da ili ne na ono što je Vlada Republike Hrvatske predložila i volio bi pismeni odgovor na pitanje. Hvala. Premijeru će pitanje postaviti i kolega Mladen Novak. Kolega Novak pričekajte malo imamo ovdje povredu Poslovnika, kolega Šuker. Izvolite.

članak 136. stavak 2. kaže: "Predsjednik Vlade dužan je osigurati nazočnost najmanje polovine članova Vlade na sjednici Sabora u vrijeme određeno za postavljanje zastupničkih pitanja." I u ovom trenutku je u Saboru 9 članova Vlade.

Moram priznati da ste u pravu s ovom intervencijom. Pozivam članove Vlade da se vrate, ministre da se vrate u sabornicu. Nastavljamo sa postavljanjem pitanja Nastavljamo sa postavljanjem pitanja poštovani Mladen Novak. Izvolite. **Novak, Mladen (Nezavisni)** Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče Vlade moje pitanje je otprilike isto ono kakvo je bilo i na prošlom aktualnom prijepodneva s obzirom da su se neke okolnosti izmijenile u međuvremenu. Koji je vaš plan po pitanju očuvanja radnih mjesta u Sisku i Sisačko-moslavačkoj županiji i odmah vas molim da mi ne odgovorite na način, nadam se da i nećete na način da to nije posao ove Vlade jer riječ je i o strateškim poduzećima i o poduzećima koja su ili djelom ili većinski u vlasništvu RH a i samo a i samo stanje u gradu i županiji pretpostavlja intervenciju Vlade odnosno nekakvu reakciju Vlade. Rafinerija je u ponedjeljak počela sa radom i ima sirovine za otprilike četrdesetak dana. Predviđeno je, barem po onome što čujem iz medija da se na jesen opet počne sa nepoznatom količinom sirovina sa radom. Ovakav način kreni stani znate i sami da je em poskupljuje sam proces proizvodnje, em iskazat će negativne efekte što će danas sutra većinskom vlasništvu bit argument kod donošenja nekih odluka koje bi mogle biti jako loše za našu stranu. Alternativna rješenja koja se mogu čuti su iskreno rečeno i nerealna a s druge strane gotovi projekti koji postoje se, i dokumentacija za njih se ne realizira. Sudbina Petrokemije je nejasna iako znam da su pojedina rješenja koja su nuđena od strane članova Vlade ignorirana. U Sisku se čuju glasine da je upitna sudbina Siscia-e.

u tijeku je Aktualno prijepodne, kolege postavljaju pitanje iz minimalnog uvažavanja vaših kolega molim vas da se smirite i da im omogućite da čuju odgovor na pitanje. Premijer, izvolite. Hvala lijepa. Inače samo još nastavak na onu prethodnu diskusiju. Jako je važno nikome ne repliciram ili nikome ne, kako je rekla kolegica dociram, nisam ni docirao. Dakle privatni dug u Hrvatskoj je dug građana ozbiljniji problem od javnog duga. Javni dug je ozbiljna stvar, on se da kontrolirati, ali privatni dug je prst na vratu, to guši ljude i to je ozbiljan problem i time se svaka politika mora pokušat pozabavit, ne može ga riješiti preko noći. A sada da prijeđem na temu koju je otvorio gospodin Novak. To je nekoliko gospodarskih subjekata i jedno je INA odnosno rafinerija gdje smo jasno rekli da smo za, ne da smo za nego da ćemo se boriti za očuvanje hrvatskog rafinerijskog kapaciteta. U pravnom smislu čak mislim da su Hrvatska mora imati rafinerijski kapacitet. Ne ogovaram za ono što je bilo ranijih godina ni za poslovne, a kamoli kriminalne odluke i aranžmane, međutim moramo očuvati taj kapacitet. U protivno to je puno više od tisuću radnih mjesta u Sisku. Tisuću radnih mjesta je puno, ali puno više od toga jer tih tisuću mjesta u rafineriji se može nadomjestiti vjerojatno i hoće ukoliko takvu odluku oni donesu nečim drugim, možda i boljim za Sisak, možda za te iste ljude. Međutim, ono što ja neću dopustiti dok radim ovaj posao i dok odgovaram hrvatskim ljudima je da Hrvatska odnosno INA postane shoping MOL za prodaju derivata iz rafinerije u Mađarskoj i Slovačkoj na 500 ili nešto manje prodajnih mjesta u Hrvatskoj, BiH, Srbiji jer na to se na od početka ide, dame i gospodo. I oni slijepci koji su Hrvatsku vodili naročito nakon 2004.neki slijepci, a neki politički slijepci dakle da se ne uvrijede slabovidne osobe, su odgovorni ne za veleizdaju nego za nacionalnu glupost. Naše pumpe služe ka shoping centra za prodaju uvoznih slatkiša i stranog goriva i nafte i to je činjenica. Ima ih 500 po cijeloj Hrvatskoj, ima iz 500 po cijeloj regiji. Dakle to je cilj i da sam poslovni magnat iz Budimpešte ili negdje drugdje to mi bio jedini cilj jer mi je rafinerija u Hrvatskoj nepotreban trošak, njima je to maltretiranje. A mi ćemo učiniti sve da to ostane, opstane i da im ne bude maltretiranje. To je pitanje nacionalnog interesa, točka. Hoću li to ostvariti, ovisit će o puno stvari, ali i ovaj podršci. I ne samo ja, ja to sam ne mogu. Druga stvar je Kutina, tu isto nije toliko puno radnih mjesta. Naravno da je svakome tko tamo radi to pitanje života i opstanka. Hotelski kompleks u Kuparima i hoteli koji se grade će izravno i neizravno otvoriti puno više radnih mjesta. Nije stvar samo u radnim mjestima, stvar je naprosto u interesu da Hrvatska to proizvodi, jedna od nekoliko država. Ja sam s obzirom da je to dominantno državno vlasništvo, da je Hrvatska država tamo glavna, a radi se isto o vašoj županiji bio nedavno tamo, ne zato da se slikam kako pijem pivo ili pucam iz kubure nego da razgovaramo sa upravom po tko zna koji puta, ali ovoga puta u Kutini o konkretnim problemima i o rješenju, to ima nešto bolju perspektivu zato što su oni ogroman potrošač plina, a mi znamo da ovdje postoje oni koji plin žele prodavati, tako da će se taj ciklus vrtiti i dalje. A mi ćemo preko HBOR-a učiniti sve što smijemo i možemo. I to su mislim najvažniji odgovori na vaša pitanje i više nemam vremena. Komentar ovog odgovora, poštovani Mladen Novak. Izvolite. **Novak, Mladen (Nezavisni)** S obzirom da više niste imali vremena ja vas molim pisani odgovor. Ali ću malo i nadopuniti ovo. Situacija sa Petrokemijom vam je ista ova koju ste vi naveli sa Rafinerijom Sisak i vrlo je izgledno preuzimanje samog tržišta. Nije ne bitno tko osigurava plin, ali bitno je i koje je tržište. I tu postoji rješenje koje je ignorirano od članova vaše Vlade pa ja se nadam da da ćete naći za shodno da u pisanom odgovoru obrazložite i taj dio, ali i ono što još niste spomenuli, a to je i Siscia i i na kraju krajeva i Bolnica u Sisku koju sam isto tako spomenuo za koju vidim da je prolongirano. S druge strane nije bilo vremena da vam postavim pitanje i za odlaganje nuklearnog otpada koje je uzbudilo građani na Banovini na Trgovskoj gori. S obzirom da ljudi sami kažu da je to područje Bogom dano za ekološku poljoprivredu, na koji način se oni ako se taj otpad bude odlagao tamo, na koji način se oni mogu reklamirati

(SDP)** Nemojte izigravati Poslovnik na takav način, imamo uši, čujemo sve, možemo pratiti. Hajde ako želite završite komentar, završite, ali odgovora. Izvolite. **Novak, citiranjem jednog od vaših prethodnika koji je rekao "Možemo izgubiti izbore, ali obraz ne". **Stazić, Nenad To je dobar komentar. A iduće 30.pitanje postavit će Domagoj Hajduković. Izvolite. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Moje pitanje je upućeno potpredsjednici Vlade RH i ministrici socijalne politike i mladih gospođi Milanki Opačić. Poštovana gospođo ministrice, 2.travnja krenula je druga faza otpisa duga građanima. Ono što mene zanima je što točno ona podrazumijeva, koga obuhvaća i znači li početak druge faze i prekid otpisa duga korisnicima socijalne pomoći? Također ono što me zanima je da li će naši građani koji su realizirali pravo na otpis dugova u prvoj fazi i po drugom modelu, odnosno drugoj fazi također moći realizirati isti. Hvala vam Odgovara potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne politike i mladih, gospođa Milanka Opačić, izvolite. da, mi smo u startu podijelili otpis duga na dvije kategorije. U prvoj kategoriji su bili korisnici socijalnih naknada, u drugoj kategoriji su naši građani koji ispunjavaju određeni dohodovni cenzus. Dakle 2,5 tisuće po samcu ili 1250 kuna po članu kućanstva u zadnja 3 mjeseca. S time da se u taj dohodak računa i 23 olakšice koje smo naveli, mogu ih pronaći isto tako na našim web stranicama ili web stranici Vlade da vide koje 23 olakšice ulaze u sam dohodovni cenzus ili naprosto otići u 5 regionalnih centara koji su počeli funkcionirati u kojima rade djelatnici Centra za socijalnu skrb ali i FINA-e i porezne uprave kako bi mogli u potpunosti uz pomoć informatičkog sustava vidjeti sve, dakle kompletan dohodak u zadnja 3 mjeseca i procijeniti da li uz ove olakšice ispunjavaju uvjete za otpis duga. U ovom trenutku negdje oko 28 potvrda je izdano za otpis duga od toga 5600 korisnika, dakle 5600 naših građana ima u potpunosti otpisane. 9000 ljudi je još u procesu otpisa duga. Moram reći da nažalost skoro 5000 korisnika socijalnih naknada nije do samog roka onog kojeg smo prvoga odredili nije otišlo u FINA-u, nismo im poslali obavijesti. Nakon toga jedan dio je došao, međutim još uvijek jedan dio naših korisnika nije otišao do FINA-e i nije dakle iskoristio mogućnost za otpis duga. Stoga pozivam još jedanput i sa ovoga mjesta sve one koji ispunjavaju uvjete, koji su korisnici socijalnih naknada, osobnih invalidnina ili koji ispunjavaju ovaj dohodovni cenzus neka odu u FINA-u, neka odu u 5 regionalnih centara, dakle Split, Rijeka, Zagreb, Varaždin i Osijek, u centrima za socijalnu skrb i neka provjere uvjete za otpis duga. Mi smo zbog toga što još jedan dio negdje oko tisuću korisnika socijalnih naknada nije krenulo prema FINA-i i nisu krenuli u otpis duga, mi smo produžili rok za njihov otpis duga do 30.5., dakle do kada mogu podnositi zahtjev i ovi iz ove B kategorije, mogu podnositi i korisnici iz ove A kategorije, dakle korisnici socijalne pomoći. Moram reći samo da smo, da ćemo drugi tjedan potpisati još jedan sporazum sa još jednom faktoring društvom, dakle društvom koje je otkupilo određena dugovanja, to je B2 holding. Na taj način smo ustvari potpisali sa 5 agencija koje su otkupile dugove od određenih vjerovnika i na taj način smo zatvorili sada u potpunosti sve one koji imaju određene dugove kod sebe, dakle i građani će moći doći do otpisa duga. Ja se nadam da će brojka od ovih 28 tisuća i 900 biti ili tolika ili možda veća. Ako i ne bude značiti će to samo da naši građani koji su blokirani nisu ljudi koji žive ispod linije siromaštva i da imaju drugu nekretninu koju mogu staviti u funkciju pa ću biti zadovoljna i sa tim stanjem koje će nam onda definitivno biti crno na bijelo da vidimo koji građani jesu ispod socijalnog minimuma koji su blokirani a koji imaju možda i po 2, 3 stana što nam se već sada pokazuje u samom pretraživanju podataka. Sada ćemo čuti pitanje Sonje König. Izvolite. **König, Sonja (HNS)** Hvala vam lijepo poštovani potpredsjedniče našeg Sabora. Poštovana ministrice Mrak Taritaš, u tijeku je provedba programa energetske učinkovitosti obiteljskih kuća, programa koji našim građanima donosi mnoge koristi i dugoročne uštede. Potaknuta nevjericom i upitima Zagrepčana prošle godine postavila sam vam pitanje je li točno da zbog nezainteresiranosti gradske uprave od svih županija u Republici Hrvatskoj jedino građani Zagreba ne mogu aplicirati za subvencije u iznos od 40% za energetsku obnovu svojih obiteljskih kuća. Poštovana ministrice je li se u međuvremenu nešto promijenilo? **Stazić, Nenad (SDP)** Na pitanje odgovara ministrica graditeljstva i prostornog uređenja poštovana Anka Mrak Taritaš. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Hvala lijepo na tom pitanju, jer to pitanje zaista je izazvalo dosta nevjerice i među građanima grada Zagreba koji su tek tada postali svjesni da za razliku od drugih građana Republike Hrvatske koji su mogli podnijeti zahtjev za energetsku učinkovitost svoje obiteljske kuće, oni to nisu mogli učiniti. svi građani Republike Hrvatske a ne samo njih koji žive u 116 od 556 jedinica lokalne samouprave mogli koristiti program ove Vlade koji se provodi putem Fonda za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša pred 2 tjedna je na Vladi bila izmjena programa. Ta izmjena programa je donesena u smjeru da svi građani Republike Hrvatske sada mogu koristiti Vladin program na način da Vladin program direktno provodi Fond za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša. Putem natječaja koji je on objavio aplicirati će se u tom fondu i svi građani Republike Hrvatske takvo i građani grada Zagreba će imati tu priliku i koristiti program energetske obnove obiteljskih kuća. Zgodno je za napomenuti da prema zadnjim podacima koje mi imamo u Republici Hrvatskoj ima 930 tisuća obiteljskih kuća. Glavnina toga je napravljena između 1970. i 1990., otprilike 45% u periodu kada nisu bili standardi kakvi su nastali iza '90.-tih, to znači energetski vrlo loše. Zahvaljujući ovom programu koji je Vlada donijela i koji provodi fond će svi građani Republike Hrvatske, pogotovo oni koji imaju kuće, obiteljske kuće iz tog perioda moći koristiti subvencije a rezultat tih subvencija je sljedeće da te kuće em u svom fizičkom izgledu izgledaju puno bolje nego što su danas ali to je zapravo najmanja stvar. Ono što je bitno, bitno je da građani Republike Hrvatske koji imaju svoje obiteljske kuće će znatno manje, kontinuirano i trajno koristiti za energente, dakle oni će to direktno osjetiti na svom novčaniku. Program je vrlo jednostavan, za taj program nije više potrebno niz projekata koji su bili prije, dakle potrebno je aplicirati, potrebno je imati dokaz vlasništva, potrebno je imati legalnu kuću potrebno je imati prvi nalaz koji kaže u kakvom je kuća stanju. Iza toga se ulazi, dobivaju se sredstva, ulazi se u program, na kraju se isplaćuje i rezultat toga će se zaista vidjeti. Sredstva koja su osigurana omogućuju već tijekom ove godine nekakvih 10 000 obiteljskih kuća da zaista uđu u taj program, a ono što je važno da zaista i građani grada Zagreba imaju sada po prvi put mogućnost aplicirati u takav program. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Slijedi pitanje poštovane Nansi Tireli, izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Evo svoje pitanje upućujem ministru financija gospodinu Lalovcu. Ministre, u prošli četvrtak Vlada je donijela odluku o povećanju naknada posjednicima otpadnih automobila, dakle građanima i smanjenju parafiskalnih nameta za sve uvoznike i proizvođače tih automobila što je za pozdraviti takvu odluku i u svakom slučaju nešto pozitivno. Ono što me interesira jeste vaš odgovor kao evo najodgovornijeg čovjeka za svaku potrošenu kunu u Republici Hrvatskoj s obzirom da takvom odlukom ćemo imati oko 14 milijuna godišnje gubitka odnosno manjka otkuda se misli nadoknadit tih 14 milijuna kuna i na koji način će se oni uistinu i isplatiti. Znači budući da Vlada Republike Hrvatske već dvije-tri godine radi na smanjivanju parafiskalnih nameta da bi olakšala poslovanje gospodarstvu, ovo je također bio jedan od uvjeta da se smanje određena opterećenja. Za poslovanje fonda isključivo je nadležan ravnatelj i ovo je isključivo pitanje u domeni znači … sredstvima koji odgovara zapravo ministar Zmajlović i detaljne upute o ovome ćete dobiti u pisanom odgovoru u konzultaciji svakako sa ministrom Zmajlovićem. Međutim, svakako je vrlo važno ukazati da analizom npr. i dubinskom analizom poslovanje fonda se ukazuje da oni također imaju značajna oročena sredstva koja oročavaju kod poslovnih banaka. Tako da ne vidim razloge da oni ne mogu nadoknaditi ovu razliku smanjivanja određenih dijelova parafiskalnih nameta, znači da se određene uštede u njihovom poslovanju svakako mogu naći i nadoknaditi ovu razliku, ali je bitno da se cjelokupni teret prema gospodarstvu i građanima smanjuje. Ali detaljni odgovor ćete dobiti od mene zapravo u koordinaciji sa ministrom Zmajlovićem. Komentar, Nansi Tireli. i ministra zaštite okoliša. Nažalost, mi oko 700 milijuna kuna trošimo na posebne kategorije otpada. To nije od jučer, ta nakaradnost našeg sustava traje od 2007. godine. u poziciji da kao ozbiljan ministar prvi put napravite rezove gdje ćete reći da ćemo sa koncesijom na ovaj način prestat i da ćemo sve one naknade koje se isplaćuju iz državnog proračuna na svaki mogući način svaku kunu od tog otpada vratit u državni proračun, a za to vam postoji samo jedan način. To je da sva ta roba se preuzme od oporabitelja, postane vlasništvo opet fonda i da je fond prodan na burzi što je jedino ispravno u ovom trenutku. Ovako od 2007. dozvoljavamo da pojedinci sebe nazivaju kraljevima otpada, imaju potpuno pravo jer od 2007. uistinu se pogodovalo samo određenim pojedincima da bi stvarali kapital koji je u biti vrijednost i imovina svih građana Republike Hrvatske. Najozbiljnije vas molim napravite sve da se koncesije ukinu, novi zakon koncesije više ne prepoznaje. U dogovoru sa ministrom Zmajlovićem riješite taj problem i recite jedanput zauvijek dosta jer inače ako nastavimo ovako dalje sa ovakvom praksom biti će sve gore i gore. Imate još jednu obavezu, uzmite si u ruke izvješće Državnog ureda za reviziju iz 2012. godine, dogovorite se sa ministrom unutarnjih poslova i sa relevantnim institucijama, pročitajte reviziju koja se odnosi na 2010. godinu i sankcionirajte sve one koji su radili protupravne radnje koje u toj reviziji stoje. **Stazić, Nenad (SDP)** Slijede dva pitanja premijeru Milanoviću. Prvo će postaviti Petar Baranović, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine predsjedniče Hrvatske Vlade, pitanje koje vam upućujem je u principu stvar, stvar je zapravo principa da budem precizan. Radi se o privatizaciji i o iskustvu koje imam kao saborski zastupnik. Naime, temeljem dojava građana ali i otvorenim slučajevima u hrvatskoj javnosti, u medijima, u više navrata sam tražio od vaših ministara pa i od vas odgovore na pitanja o pojedinim privatizacijskim slučajevima, jednako tako i o imenima koja koriste na pojedinim lokalitetima Republike Hrvatske poljoprivredna zemljišta u državnom vlasništvu. U svim tim slučajevima u kojima se radi o gospodarenju državnom imovinom, o otuđenju državne imovine, prodaji državne imovine, najmu državne imovine, redovito sam dobivao odgovor da mi se podaci ili ugovori ne mogu dati na uvid jer partneri konkretno u slučajevima privatizacije ne pristaju da se hrvatskom saborskom zastupniku daju ugovori o privatizaciji na uvid i na čitanje. Zapravo je moj dojam kao zastupnika, a vjerujem i svih ostalih kolega da već dugi niz godina na slučajevima privatizacije vlada omerta, zakon šutnje, da sve političke garniture koje su do sad dominirale u hrvatskoj politici i vladale zapravo solidarno drže stvar u ladicama daleko od očiju javnosti. Moje je pitanje upućeno vama. Da li ste spremni kao premijer i da li ste spremni kao Vlada u Hrvatski sabor uputiti potrebne izmjene zakona da privatizacijski ugovori i popratna dokumentacija vezana za sve slučajeve privatizacije u Hrvatskoj od kojih su mnogi kontraverzni, a mnogi kriminalne naravi konačno postanu dostupni hrvatskoj javnosti, građanima i što je vrlo bitno hrvatskim saborskim zastupnicima. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovara predsjednik Vlade Zoran Milanović. **Milanović, Zoran (SDP)** Hvala vam. Volio bih da ste bili bar malo ili imalo konkretni, vjerojatno ćete u odgovoru pojasniti na što ste mislili. Ja ne Ja ne vidim u stvari zašto bi s tim bilo tko imao problema. Mi, moja Vlada i ja sigurno ne, jer u tim privatizacijama nismo ni sudjelovali, naročito ne u onim značajnijima. Ne znam šta je sad u zadnje vrijeme bilo privatiziramo ali to su u svakom slučaju toliko male transakcije u odnosu na one koje su prethodile da je eto zanemarivo. I da, ne vidim u stvari razloga da se tu radi bilo kakav misterij zaštite poslovnih interesa ili interesa partnera. INA je privatizirana zakonom, dakle ne uredbom, ne nekakvim ono, bio je i u Saboru i bilo je tu i povjerenstvo. Tako da, recite konkretno šta vas zanima, pa ćemo onda, možemo ići konkretno, a možemo i sistemski. Petar (Reformisti)** Hvala lijepo. Pa ja vjerujem da je malo kolega u sabornici koji su slušali moje postavljeno pitanje da nisu shvatili na što ciljam, pa ću ponoviti repeticiju …/Govornik se ne razumije./… vi se volite koristit latinštinom pa ću i ja malo vašom praksom. Da li ste spremni u Hrvatski sabor uputiti potrebne izmjene zakona da svi dokumenti, ugovori koji prate svaki pojedinačni privatizacijski slučaj budu dostupni na zahtjev hrvatskih saborskih zastupnika, ali i šire hrvatske javnosti. Naime, u svakom odgovoru na pitanje koje sam postavljao u ovom mandatu dobivao sam odgovor da partner iz ugovora ne dopušta da se ugovor da na uvid. Zbog čega hrvatski zakoni omogućavaju da se državna imovina, odnosno slučajevi vezani uz otuđenje i raspolaganje državnom imovinom ne drže pod velom tajnosti. To smatram neprihvatljivim. Konkretni slučaj HTP Primošten. HTP Primošten konkretni slučaj na koji nisam dobio ugovor od Vlade RH, naša sam ga u Primoštenu na putu igrom slučaja, pa sad danas tvrdim da vi kao premijer imate posla s tim slučajem ako ste odgovorni premijer hrvatske Vlade. Hvala lijepa. E sad da je bilo ovako konkretno postavljeno možda bi odgovor bio konkretan, a ovako nam ne preostaje ništa drugo nego da čujemo pitanje Igora Češeka. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Ja ću postaviti vrlo konkretno pitanje predsjedniku Vlade RH gospodinu Milanoviću. sada je mjesec travanj i svi smo upoznati koliko je Vlada RH zainteresirana za uspješnu turističku sezonu, te je moje pitanje sljedeće. Kako se Vlada RH odnosno Ministarstvo turizma zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede angažira da hrvatska hrana, odnosno hrvatski proizvodi budu plasirani na turističke destinacije i kako će se to statistički prikazati? Jer svima nam je poznato da se samo prikazuje broj noćenja i broj turista, no nigdje nije vidljiv udio domaćeg proizvoda koji je ugrađen u pruženu uslugu gostu. Mi u Slavoniji smo mišljenja da turistička sezona može biti uspješna jedino i samo ako se proizvodi hrvatskog sela nađu na trpezama turističkih hotela i u turističkoj ponudi RH. Zahvaljujem se na odgovoru. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovara predsjednik Vlade Zoran Milanović. Izvolite. **Milanović, Zoran bilo oni koji idu automatizmom iz EU, pa ne možemo govoriti da je to zasluga bilo koje vlade, moje ili one prethodne, bilo projekti potpore fondovske potpore malom i srednjem poduzetništvu, proizvodnji, industriji. Sve to ide isključivo prema jednome, prema jačanju konkurentnosti, snage, tržišne pozicije hrvatskih proizvođača. Mi smo kad govorite o turizmu i turističkoj sezoni djelatno, dakle konkretnim aktima, pravnim akcijama raščistili teren za mega investicije. Zadnja su Kupari. Nije to bio posao od 15 minuta, ali boga mi nije ni od 20 godina koliko je trajao nerad. Tamo će se sada ulagati stotine milijuna eura izravno, a neizravno u prateće uslužne sadržaje, radna mjesta, restorane i šta ja znam šta sve ne gdje će gosti tih velikih hotela, skupih hotela 8 mjeseci godišnje trošiti novac i kupovati, dakle automatski ono po inerciji više hrvatskih proizvoda. To je samo jedan primjer kako to funkcionira. A od hotela do hotela niti se sav novac troši u hotelima, niti je to jedini oblik ponude. Ali recimo ja znam iz iskustva, odnosno iz osobne znatiželje da razgovaram stalno sa menadžerima i vlasnicima, postoje neki hotelski lanci značajni, recimo u Istri koja je najbliže zapadu gdje je 80 one sekcije food and beverage, dakle hrana i piće hrvatskog porijekla. A recimo u nekim hotelima je to manje od 10%. Sve ovisi o menadžmentu. Dakle, velike turističke profitne kuće imaju interesa u tome da uglavnom baziraju ponudu u hotelu na robi hrvatskog porijekla čiji vlasnici tih hotela nisu Hrvati i postoje obrnute situacije gdje su Hrvati vlasnici, a imaju sve uvozno. Dakle, uvjetno rečeno uvozno, jer iz EU kad gledate nacionalnu bilancu da uvozi se, ali sve je to jedinstveno tržište. Dakle, nema carina, nema barijera, sve je to domaća roba. Prema tome, mi se borimo i to vrlo aktivno i djelatno da ojačamo konkurentnost malih poduzetnika, proizvođača, svega i svačega. To nisu samo velike tvornice. To je cijeli lanac koji je uvezen, cijeli eko sustav. Ali na kraju jako puno ovisi i o procjeni konkretnog poduzetnika, a mi smo tu da ga na neki način usmjeravamo i da mu nudimo da ga tjeramo da uzme ono što je bolje, jeftinije. Jer kad bi bila samo tržišna logika, kad bi bila samo tržišna logika, kad bi se države rukovodile samo tržišnom logikom onda bi svi mali propali, kad bi bila samo tržišna logika, vraćam se na primjer INA-e odnosno MOL-a kao vertikalno integrirane korporacije koja INA-u gleda na takav način onda bi se ponavljam još jednom na INA-nim pumpama, crpkama prodavala samo nafta odnosno derivati napravljeni negdje drugdje. A ovo u Hrvatskoj bi se sve zatvorilo. Jer to se financijski gledano iz perspektive van Hrvatske perspektive ne isplati. Ali to je onda područje politike, ne politiziranja nego politike da se popravi ono što je pokvareno. I sada da ne lutam u temi, eto to je odgovor na vaše pitanje. Dakle, nama izvoz raste, izvoz robe, izvoz hrane raste. Sada je rublja ojačala, pitanja je koliko će trajati. Na tome su naši izvoznici gubili mjesecima. Pazite, naši izvoznici hrane u Rusiju su odjednom počeli nuditi robu koja je za prosječnog Rusa bitno skuplja. Pala je rublja 50%, sada se trend okreće, tu će "biti kruha" pod navodnim znacima i za proizvođače hrane iz Slavonije, iz Podravine jer se tržište ponovno vraća. Dakle, sve je to naš prostor. Naša jedna od najvećih prehrambenih firmi izvozi 70% svoje proizvodnje. To je još uvijek premalo, treba izvoziti 90%. Odgovor komentira poštovani Igor Češek, izvolite. ono što mogu pročitati, a to je program Vlade RH za mandat 2011-2015. gdje ste napisali u stavci o poljoprivredi da će Vlada poljoprivrednu politiku voditi temeljem između ostalih crta iskorištavanjem vlastitih posebnosti u povezivanju poljoprivrede i turizma. Ja ne vidim još nitijednu konkretnu mjeru, da je napravljena ili učinjena kako bi se ta poljoprivreda i turizam povezali. A ono što ide u prilog, meni u prilog a nikako u prilog RH, to je nažalost deficit izvoza naspram uvoza. Jer ako pogledate statističke pokazatelje, a statistika nikad ne laže, u 2012. godini smo bili u deficitu 1 milijardu američkih dolara, u 2013. godini milijardu i 200 milijuna američkih dolara. Dakle, vidimo da iako je rastao nešto izvoz ali rapidno raste uvoz. Ono što je dobro i pohvalno raste broj noćenja iz godine u godinu, ali ne raste naš izvoz, ne raste naša potrošnja naše hrane. Pogledajte samo koliko smo uvezli svinjskog mesa u posljednjih godinu dana, koliko se povećao uvoz, za 50% uvoz prehrambenih proizvoda, mliječnih proizvoda. Dakle, ova Vlada nije napravila nikakve konkretne mjere kako bi spriječila taj uvoz i kako bi potakla izvoz, kako bi potakla hrvatskog poljoprivrednog proizvođača da napokon stane na noge, da napokon hrvatski proizvodi hrvatskog seljaka budu na stolu na hrvatskom Jadranu. I molim pisani odgovor. Gospodine ministre prije nekoliko dana vrlo ste ružno javno napali Zavod za statistiku optuživši ga za šlampavost i nekompetenciju. Razlog za taj neobičan ali po mojem mišljenju i nepromišljen čin jest vaše uvjerenje da je zavod krivo obračunao visinu proračunskog deficita uključivši u njega i jamstva Vlade RH za Zračnu luku u Zagrebu. U odgovoru kolegi Matušiću neizravno je to podržao i predsjednik Vlade Milanović spominjući ponovno deficit od 12,5 milijardi kuna. Čelni čovjek zavoda odgovorio vam je da je zavod radio po propisima i da se nikakva pogreška u metodologiji nije dogodila. Složit ćete se vjerojatno sa mnom da ta rasprava ostavlja vrlo ružnu sliku o funkcioniranju važnih državnih institucija te vas molim za sljedeći odgovor. Smatrate li da ste postupili ispravno i jeste li svojim napadom na Zavod za statistiku ozbiljno ugrozili njegovu vjerodostojnost kao jedne od ključnih institucija u našem odnosu prema EU? Budući da jamstvo za zračnu luku ne smatrate dijelom deficita koji je onda prema vama stvarni deficit i po kojoj metodologiji obračunavate deficit? I zanima me na kraju s obzirom na ovu polemiku koju ste imali, a da biste obranili svoju vjerodostojnost, jeste li spremni hrvatskoj javnosti dati na uvid cjelokupnu dokumentaciju o uvjetima davanja u koncesiju Zračne luke Zagreb? Evo i odgovora ministra Hajdaš-Dončića. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Dakle, kao što znate cijenjeni saborski zastupniče da je cjelokupna dokumentacija objavljena u istom trenutku kada je koncesijski ugovor potpisan, to znači u prosincu 2013. godine ne ne samo na web stranicama ministarstva nego i ondašnjoj Agenciji za javno-privatno partnerstvo. Još jednom naglašavam, evo tu je i kolega ministar financija, da država nije izdala nikakvo jamstvo jamstvo za Zračnu luku Zagreb. Dakle, nema jamstva Ministarstva financija. A da li ja mogu komentirati birokrate iz Državnog zavoda za statistiku i EUROSTAT-a? Mogu. Zato jer guide lines ili manuals ili da tako kažemo upute o načinu klasifikacije javno-privatnog partnerstva ili koncesije su vrlo rastezljive i mogu se tumačiti ovako i onako. I moje osobno mišljenje je, dakle od tog ja ne odustajem, što je meni bilo logično ako je to Hrvatski državni zavod za statistiku dakle čak nevezano to što mi upravljamo državom za 18 godina ćete možda vi smatram da svaki Državni zavod za statistiku bi u principu trebao imati vjerojatno onako prvenstveno nekakve nacionalne interese i već kada daje neke dokumentacije ili podatke da se jednostavno konzultiraju. Dakle, nije to moj napad na njih kao neku neovisnu instituciju, to je recimo onako moj lagani mentalni sukob sa birokratima koji su isti u Hrvatskoj i u Europskoj komisiji. Dakle, oni nisu neko naše tijelo koje je presudno za naš odnos sa Europskom komisijom, oni su jednostavno kako da kažem produžena ruka EUROSTAT-a a moje je pravo da s argumentima koje ću i dalje zastupati i braniti kažem da nema argumenata, mislim što je ušlo, budimo jasni dakle to je ušlo u deficit RH, budimo jasni po meni apsolutno to nije trebalo uči u deficit i to je to. Hvala. Izvolite. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa ja se ne slažem s onime što je kazao ministar. Smatram da ste zaista ozbiljno ugrozili, idete kod predsjednice Kolinde možda? Kakav komentar takva i reakcija sabornice. Izvolite nastavite komentirati odgovor. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Smatram da ste svojim napadom na Zavod za statistiku ozbiljno ugrozili i njegovu vjerodostojnost ali i vjerodostojnost Vlade Republike Hrvatske i svih državnih institucija. Zavod za statistiku kao što ga vi nazivate je produžena ruka EUROSTAT-a i sve brojke, sve statistike, sve informacije koje dolaze od Zavoda za statistiku u Bruxellesu se uzimaju ozbiljno kao činjenica kao fakat. Dakle, porukom jednog hrvatskog ministra Zavodu za statistiku da radi šlampavo, da je nekompetentan dovodite u pitanje rad te institucije i sve informacije i brojke koje stižu u Bruxelles i napravili ste vrlo ozbiljan gaf koji će dugoročno itekako pobuditi sumnju u rad Zavoda za statistiku a naravno i dodatno pobuditi sumnju u sve one brojke i manipulacije kojima se služite i ovoga puta. Dakle, što se tiče proračunu vi i dalje inzistirate na tih 12,5 milijardi eura, čuo sam evo i predsjednika Vlade, kuna pardon, svi znamo da se radi o gotovo 18 milijardi išli ste i u Bruxelles zato da biste opravdali to što niste dobro prikazali i vidim ministra financija nije mu svejedno jer on jedini izgleda u ovoj Vladi ozbiljno shvaća kritike i opasnosti koje su se nadvile na Hrvatskom. A što se tiče ugovora o koncesiji niste objavili sve, cjelokupnu dokumentaciju, izravni sporazum nije objavljen to jako dobro znate a u njemu piše ono što je sporno. I zato da biste zaštiti vlastitu vjerodostojnost, vi ste se hvalili da je to najbolji ugovor koji je Hrvatska u koncesiji napravila ikad, onda objavite taj tekst kako bi hrvatski građani procijenili da li je to zaista najbolji ugovor ili je to još jedan veliki vaš neuspjeh kao i monetizacija i željeznička pruga Dugo Selo-Križevci. Hvala vam lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Posljednje ali ne zbog toga manje važno pitanje postavit će poštovana Branka Juričev-Martinčev. Izvolite. Hvala lijepo. Najprije moram reći da je moje pitanje trebalo biti upućeno ministru gospodinu Vrdoljaku, ministru gospodarstva. Predsjednika Vlade sad trenutno nema, ne znam što je bilo tako žurno da još jedno pitanje ne može saslušati i odgovoriti. Ja bi voljela kad bi on mogao odgovoriti na ovo moje pitanje kad već ministar gospodarstva nije tu, gospodin Ivan Vrdoljak. Ovako. Postupit ćemo po Poslovniku kojeg biste trebali poznavati. Ukoliko nema ministra može odgovarati predsjednik Vlade ili neki i od potpredsjednika Vlade. S obzirom da imamo ovdje potpredsjednika Vlade zaduženog za gospodarstvo imat će tko odgovoriti na vaše pitanje. Sad ga postavite. Izvolite. Pa ja mislim da je premijer gospodin Milanović predložio gospodina Vrdoljaka za ministra gospodarstva pa sam mislila da je on tu. **Stazić, Nenad (SDP)** Postavite Ministarstvo gospodarstva je u cilju poticanja povećane energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije osiguralo sredstva, nadam se u cilju transparentnosti i što poštenijeg dodjeljivanja tih sredstava raspisalo javni poziv, od toga da je trebalo tu navesti sve ciljeve, prioritete, prihvatljive projektne aktivnosti, neprihvatljive, iznos, intenzitet, dokumentaciju, rok za podnošenje itd. itd. gospodin ministar Ivan Vrdoljak potpisuje ovaj javni poziv kojim poziva sve neprofitne organizacije 9. veljače. Nakon toga se formira i povjerenstvo, sve na izgled izuzetno transparentno dok nije došao odgovor i to i nama koji smo bili jako brzi pa smo već 11. nosili na protokol protokol Ministarstva gospodarstva tu prijavu sa odgovorom: "Povjerenstvo nije razmatralo vašu prijavu kako je fond sredstava po vremenu zaprimanja bio iskorišten s 9. veljačem." 9. veljače se potpisuje javni poziv a već 9. veljače su iskorištena sva sredstva. Moje pitanje gdje je 5 milijuna kuna za koje se objavio ovaj javni poziv, odnosno kada su, gdje i kako pozivani oni kojima je raspoređen novac dok mi ostali nismo mogli ni vidjeti javni poziv? **Stazić, Nenad (SDP)** Na pitanje odgovora potpredsjednik Vlade poštovani Branko Grčić. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, uvažena kolegice Juričev zaista ovo je toliko detaljno pitanje i vrlo specifično da ćemo morati potražiti pisani odgovor od Ministarstva gospodarstva. Gospođe i gospodo zastupnici, a odgovor izvolite, da oprostite. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Zato bi bila vrlo rado da je tu predsjednik Vlade pa da mu kažem da ne govori da kod njih nema ništa ispod stola od transparentnosti, politikantstvu i prečicama i trikovima kako se dolazi do novca. Aktualno prijepodne je završeno. Oglašavam stanku. Nastavit ćemo u 15 sati prvom točkom dnevnog reda Godišnje Izvješće o državnim potporama.